Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, уважаеми колеги! Госпожо Караянчева, процедурата ми е по начина на водене, тъй като в парламентарната държава Вие стоите най-високо. Вие сте лицето, което трябва да защитава парламентаризма. Предполагам, че може би сте поканили министър-председателя, но той още не в залата. За да защитите Конституцията в позицията, която заемате, Вие трябва да осигурите неговото присъствие тук. Моля да се вземат съответните мерки и да осигурите присъствието на министър-председателя. Ще Ви кажа защо аз имам вяра във Вас. Защото Вие сте смела жена, за разлика от страхливеца, който се е скрил в Министерския съвет!

Още повече, че през почивката господин Цветанов каза: „Дайте му на Славчо да говори“. Така ли беше? Така беше! Уважаема госпожо Председател, аз се бях подготвил да връча на господин премиера премиера доказателствени материали за крещяща корупция, опит за прикриване на корупция на крупна контрабандна сделка на българската граница, включително и с лекарствени средства, уважаеми господин министър Ананиев, но за съжаление него го няма. Затова искам да Ви кажа, че аз разполагам с тези материали. След като Вие не искате да го извикате тук, ще се наложи да ги направим публично достояние. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ (ГЕРБ, от

е събрало това правителство за борбата с корупцията?! И Вие продължавате да укривате господин Борисов! Толкова ли страшно има? Госпожа Нинова се изказа, каза си мотивите. Той вече може да дойде и да седне спокойно, да изслуша мотивите и на господин Велков, мотивите и на другите колеги, които ще се изкажат. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

ГЕРБ.) Прецедент е в българския парламент да се гледа вот на недоверие и да няма министър-председател! Довели сте, между другото, седем-осем заместник-министри. Те могат да бъдат сменени по всяко време. Няма нужда от вот на недоверие.

Уважаема госпожо Председател, точно това искам да Ви посъветвам – да не влизате в разговор с изказващите се, нито от опозицията, нито от управляващите, и с мен, както говоря в момента. Защото от опозицията точно това целят.

моят съвет към Вас е да овладеете залата, да не давате изблик на емоции, включително и от управляващите, за да минат нещата тихо, спокойно, формално, както е по Правилник. Това е смисълът, това е целта, но не това е целта на занятието на господата отляво.

Казвате, че имал важни международни срещи. А Вие като председател на Народното събрание не уточнихте ли с него кога са му важните международни срещи, та да насрочите извънредното

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Няма как да продължи заседанието без министър-председателя по простата причина, че когато става дума за корупция, аз имам преки въпроси към него, и не вярвам, че Вие ще ми отговорите. Нека обаче да пробваме. Имам въпрос: кога корупцията в България е била по-голяма? Когато той беше шеф на охранителна фирма или когато беше министър-председател?

корупция ли е, когато жената на главния секретар на МВР в рамките на един мандат придоби банка с най-малко сто приватизирани имота вътре? Това корупция ли е? Кой от министрите ще отговори?

Аз смятам, че е корупция. Ама дали е така, дайте да го обсъдим. С кого да го обсъдя, ако го няма въпросния главен секретар на МВР? С кого да го обсъдя, ако го няма човека, който беше и израсна, той израсна много! Беше шеф на охранителна фирма, стана министър-председател. Как да не го обсъждаме това, когато говорим за корупция?! Благодаря, господин Кутев. Господин Иванов, заповядайте за изказване. Надявам се, ще дадете отговори на някои от въпросите. Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, колеги! Ще започна с това „що е корупция“ понеже се говори много. Съществуват много дефиниции за корупция. Най-общо корупцията означава „злоупотреба със служебно положение с цел лично облагодетелстване“. Корупция означава получаването на незаконно заплащане за услуги или за използването на служебно положение за осъществяване на незаконни цели. Корупцията няма политически цвят, няма свое правителство. Създаването на корупция и корупционни схеми изисква много години на изграждане на отношения между бизнес и съответно отговорни административни и политически фигури. С това встъпление бих искал да посоча, че Политическа партия ГЕРБ е на терен от 2009 г., а корупцията не започва от 2009 г., господа. Ще направя исторически преглед и анализ на създаването на корупцията в България от 1989 г. Започвам с генезиса на посткомунистическата корупция в България. Една от причините за нарастващата в прогресия корупция в началото на 90-те години идва от три нормативни акта, които позволяват това. Първият е Законът за кооперациите; вторият – постановление на Министерския съвет за фондациите, трето, постановление за спортните организации. Тези три нормативни акта са в основата на освобождаването на кооперации, фондации и спортни организации от данъци и такси, които позволяват чрез такива структури, зад които веднага застават мощни престъпни групировки, да натрупат първоначалния капитал и действията след тях. Всички тези операции имат една-единствена цел – спестяване на данъци към държавата, а спестените пари отиват за финансирането на сформиращата се мафия в началото на 90-те години до днес. Така започва формирането на паралелната държава – формулировка, дадена от госпожа Корнелия Нинова. Така започва формирането на паралелната държава – през 1992 г. правителството, оглавявано от Андрей Луканов, приема решение, с което създава преференциален режим за фондациите. Постановлението се превръща в основа за легитимно осъществяване на прикрити спекулативни сделки, чрез които се създава нелоялна конкуренция на пазара от вноса и продажбата на стоки с необоснована ниска дъмпингова цена. Това решение дава право на фондации, кооперации и спортни организации да не плащат данъци, а да бъдат възможност, през която да преминават активи в частни фирми. Корпорационната философия на БСП в началото на прехода се гради на три основни стълба. Първият стълб е така нареченият „входно-изходна икономика“. Тя трябваше да осигури част от финансовите средства за трупащата се сила на олигархията, свързана с БКП БСП, и тайните служби на режима. Какъв е механизмът на действие на входно-изходната икономика? Вследствие на този модел се източваха гигантски суми публични средства, което доведе до срив на възможностите за растеж и повишаване на брутния вътрешен продукт. Голяма група от хора бяха лишавани от перспектива за подобряване на доходите им, а олигархията и мафията натрупаха своята първоначална финансова мощ. На практика механизмът работи чрез поставяне на входа на държавното неприватизирано предприятие частни фирми, доставчик на суровини и услуги на завишени цени. Държавното предприятие купува въпросните суровини и услуги и произвежда своята продукция. при реализацията на произведената продукция, която се продава по фиксирани цени, е поставена отново фирма посредник, която препродава готовата продукция вече на пазарни цени. С други думи, всички загуби остават за държавното предприятие, за сметка на данъкоплатеца. Печалбите оставаха в поставените фирми и доверените хора. Вторият стълб беше ограбването чрез банковата система. Криминалният капитал дължеше своя бърз растеж на развихрилата се декапитализация в държавния сектор. Държавните предприятия регистрираха значителни загуби и се стремяха да прехвърлят тези загуби към външни източници, най-вече към банковия сектор. Увеличението на задлъжнялостта на банковата система се превърна в основен източник за прикриване на загубите на държавните предприятия от реалния сектор. Твърде голяма част от тази задлъжнялост беше и се прехвърляше към лоши кредити БНБ през 1995 г., кредитите от частния сектор в края на 1995 г. възлизаха на 179,7 милиарда, което всъщност всъщност даваше възможност да се задлъжняват банките. Третият – чрез касовата и масовата приватизация. В интервю за „24 часа“ през 2013 г. госпожа Нора Ананиева казва, цитирам дословно: „Какви червени куфарчета, бе, хора?! През 1993 г. давахме цели предприятия!“ Това е най-точната характеристика на корупцията, нейните идеолози и циничността на първоприемника на БКП, днес днес „БСП за България“. Конкретни примери за корупция, свързани с БСП. Всички шефове на БНБ в повечето така наречени „частни банки“ до 1997 г. бяха или бивши членове на БКП номенклатура, или щатни и нещатни сътрудници на тоталитарните служби, или и на двете. Бившата висша БКП номенклатура участваше в повечето случаи на контрабанда по времето на първото югоембарго. Тогава са засечени над 400 крупни сделки с различни стоки от Югославия, ощетили държавата и държавната хазна с над 250 милиона долара. В резултат на десетки случаи на контрабанда на горива са нанесени вреди за стотици милиони долари на държавата. Естествено, такава мащабна контрабанда не е възможна без участието на държавни структури, хора от най-висшите етажи на властта. Христоматиен пример от това време е така нареченият „случай Атия“, когато през 1993 г. във военната база „Атия“ е разкрита контрабанда на цигари за милиони долари. Замесени в него са бивш кадрови служител на Държавна сигурност и сирийски гражданин, агент на ДС от 80-те. Партийно финансиране чрез комисионерство – да припомним „Акрам“, Пещаците, скандалът „Петрол“ – храни с иракски петрол. Какво ще кажете? Да спомена и аферата „Хохегер“ – офшорката на Моника Станишева. Мога мно-о-о-го да Ви разказвам. Всичко казано дотук показва как се изгражда корупцията в България, кои са нейните идейни създатели и сегашни милионери, покровители на БСП. С горепосочените примери давам хронологията на създаването на корупционните схеми, изграждането им, връзките им и обособяването на паралелната държава. Къде видяхте Политическа партия ГЕРБ в изграждането на паралелната държава, питам? В мотивите, изложени от БСП, личи, че те искат да припишат корупцията като такава единствено на правителството на ГЕРБ, затова се почувствах длъжен да дам тази хронология. Във Вашите мотиви сте се плъзгали по различни теми като скиор на състезание по ски слалом, заобикаляйки същината на проблемите. Във Вашите доводи прозира журналистическо-социологическа констатация, която няма автор, но има само вносител. Как бихте ми отговорили, дами и господа от БСП, за постиженията на партия ГЕРБ по отношение на икономическия растеж и повишаващия се кредитен рейтинг на България?! Намалена безработица – най-ниска от 2008 г. насам, ръст на брутния вътрешен продукт, в годините на правителството на ГЕРБ се предприеха мерки за увеличаване на средствата за образование, за здравеопазване, за пенсии и редица други. Бележи се ръст на приходите на НАП и от Митници. Всичко това според Вас откъде би могло да дойде?! Вашите критици биха ми отговорили: от европейските програми. Аз ще кажа: да, защото при управлението на ГЕРБ всички те са отворени и при най-малките съмнения, добре знаете, европейските ГЕРБ осъществява мащабни строителства за подобряване на пътната инфраструктура, което даде възможност на много инвеститори да дойдат в България, за да правят бизнес и да правят предприятия. Дами и господа от БСП! С Вашия вот на недоверие, внесен точно в този момент, когато България е център на Европа и фокус на всички, насочен към нас, показвате Вашата абсолютна политическа немощ и слабост. Вашите опити да дискредитирате България и нейните постижения няма да Ви донесат дивиденти. Вместо всички да бъдем обединени за просперитета в името на България, Вие се постарахте да издигнете Вашата партия над това чрез този вот, но това няма да остане така. То ще бъде наказано както във вътрешнополитически, така и в международен план. Вие се опитвате да поставите Вашето клеймо, като се опитвате да маскарите името на България в услуга на Вашите задкулисни игри. Смейте се, госпожо Корнелия! (Оживление.) Нинова! Вие, госпожо Нинова, се опитвате с последни сили да спасите политическата си партия от раздиращите се вътрешнопартийни проблеми и противоречия. Да спасите себе си от неудобни теми за „Техноимпекс“, където нямате отговори на въпроси: как избраха точно Вас, бе? Вашият съпруг? Откъде взехте тези пари? Какво направихте със сметките, останали във външнотърговските банки? Вие не давате отговори на тези съществени въпроси, а в същото време се опитвате да изместите фокуса и вниманието от Вас, като говорите за корупция, несправедливост, установяване на правова държава. На Вас не Ви приляга да говорите по тези теми, особено за паралелната държава, тъй като Вие сте пример за това как в прехода се забогатява. На чий гръб? – На тези бедни работници, които не получават заплати. Голяма част от колегите ни от БСП се хвалеха и се хванаха за Вашия шлифер, и приличат на бездомни, осиротели деца, които гледат с надежда към Вас да ги спасите, тяхното политическо бъдеще да бъде спасено. достойнство. Има и хора с достойнство, които на мига бяха натирени от госпожа Нинова. Сега гледате към ГЕРБ и нейните коалиционни партньори, партньори, успехите им във външно и вътрешнополитически план, където получихме висока оценка от европейските ни партньори в лицето на президента Макрон, на канцлера Меркел, на госпожа Тереза Мей, на господин Юнкер и други високопоставени политици.

няма как! Няма как, много Ви боли! (Оживление.) Ама страшно Ви боли! С тези скандали и непрекъснати заплахи, лъжи и истерични оправдания, на които Ви води госпожа Корнелия Нинова, няма да Ви доведат до спечелване на доверието на хората. Бъдещето е на хора

и да бъдат диалогични и конструктивни хора, изграждащи мостове. Ето затова БСП няма лидер, който да я прехвърли в 21-и век. Силата на нашата партия е лидерът Бойко Босиров, който без страх разкрива всички схеми… (Оживление. …на корупция, независимо откъде произлизат. Той е човекът, който сам изважда на показ корупционните схеми, посочва лицата и ги предава на прокуратурата, независимо дали това се харесва на нашите партийни редици, или не!

Моля Ви за тишина! Продължете, господин Иванов. ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Мисля, че този вот, освен че беше отразен във всички международни и информационни източници, не може абсолютно нищо да допринесе за просперитета на държавата, още по-малко за борбата с корупцията. Обръщам се към Вас, колеги от БСП, с думите: смирение, разум, анализ и диалог. Това е пътят за укрепване на държавата, а оттам и на Вашата политическа сила, загубила своя облик и своята идеология. Благодаря за вниманието.

какво се е случвало и ролята на БКП, в крайна сметка, като една дясна партия е малко странно хората, водещите лица в нея, да са бивши членове на партията, в която,

Разбира се, няма да се спирам и на това, което Антон Тодоров по начина, по който описва и семейството на Лиляна Павлова, защото смятам, че наистина не е редно, и това, което господин Биков говори – за „перлата в короната“, господин Бойко Борисов, …разбира се, е напуснал МВР, за да остане член на партията, но това, което правите в момента, ясно показва и Вашия морал. Не може тук да излиза човек, който беше част от Тройната коалиция, народен представител, който плюе, който оказваше натиск върху телевизията да спира репортаж за един митничар, който трябваше да бъде назначен. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Този човек да излиза тук, на трибуната, и да раздава морални присъди. Ето, това е разликата между нас и Вас. Но Вие искате да се дебатира по този начин. Ще го получите. Благодаря Ви.

Деветдесетте години дойдоха и казаха: „Който иска да остане верен на БКП да напусне. Който иска да остане да служи на България, да остане!“. Ние сме останали с този генерал и служихме честно на България. Благодаря, адмирал Манушев. По начина на водене – господин Цонев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, щеше да бъде смешно, ако не беше толкова тъжно. Хареса ли Ви това есе ли е, памфлет ли е – не му знам литературния вид? Нито направихте забележка, че изобщо не е по темата, въобще не е по темата, нито хронологически, нито фактически, нито по никакъв друг показател. Сетихте се да направите правилно забележка на господин Стойнев, защото и той не беше по темата, … ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Той беше съвсем извън темата. ЙОРДАН ЦОНЕВ: Не, не, те и двамата бяха съвсем извън темата от ДПС предупреждавахме. Предупреждавахме и БСП, и останалите, и в медиите, че този дебат ще се превърне точно в това – в отрицание на целите, които си поставя. Защото така поставена тази важна тема, която всички смятат, че е важна, как мислите, че се възприема от българските граждани? Как, госпожо Нинова, смятате, че приемат те прекрасното Ви слово и обръщението „Уважаеми български граждани“, след това, което се разиграва в момента в тази зала? Ние от ДПС се обръщаме първо към Вас – някак си все пак да се опитате да запазите авторитета на институцията поне като стоим в темата, колкото и тази тема да не е удобна на всички нас, българските политици.

Заповядайте, господин Ибрямов. Госпожо Председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господа! Ще се опитам да бъда в темата с

досега изказващите колеги профанизираха, снижиха нивото на самия дебат. Корупцията, колеги, за мен е само една от последиците от типа абсурдно управление и ние трябва да търсим първопричината именно в това. И за мен, и за ДПС причината е този пагубен, опасен модел, както казах; моделът, който не предлага ясна визия; моделът, който не предлага ясна стратегия за управление и така самият модел предразполага към корупция. Той е показател за моралността на властта и от тук злоупотребата с власт, за която колегата Иванов говореше за определението за корупция, довежда до самата корупция. Не може да има по-голяма заплаха от този тип власт, генерираща корупция, а именно за стабилността на държавата, за стабилността на демокрацията, а и за стабилността на националната сигурност. Защо го казвам? Защото връзката между корупция и национална сигурност се онагледява чрез този така така наречен „индекс за възприятие на корупцията“. Този индекс за възприятие на корупцията за България е от порядъка на 41 пункта, като ние заемаме едно от последните места

които касаят настоящото управление – няма да се връщам в миналото, защото това не отговаря на моите представи за народен представител в този парламент. Имаме двама вицепремиери от националистическите формации. Единият е без ресор, без портфейл и стана известен, колеги, именно със своите си шумни акции да ликвидира шума в „Слънчев бряг“. не видя или си затвори очите за масовото разпространение на националсоциалистически сувенири по Черноморието, а и в София. Но какво казва заместник-министър Георг Георгиев? Цитирам: „Ние преследваме всякакви прояви на расизъм, етническа нетолерантност, религиозна нетолерантност, включително и антисемитизъм. Самото съществуване на подобни сувенири подкопава авторитета на България и разваля позитивния имидж сред чужденците. От една страна, навън и пред европейските ни партньори ние говорим едно, а, от друга страна, правим съвсем друго.“

Едната е частично премахната с решение, но впоследствие има пристройки, които пак са в нарушение на Закона за устройство на територията и община Златоград не влиза в ролята си на изпълнител на тези нарушения. забележка има отстраняване на тези нарушения. Тук, уважаема госпожо Председател, може да запитате Вашия вицепремиер, защото той е отговорен за тези неща: защо тези нарушения не са влезли в изпълнение? Ето, това е корупцията в държавата – да си овластен и да не правиш нищо. Отварям още по-голяма скоба. Активист, подал оставката си от НФСБ, днес управляваща партия, беше хваната за трафик, за каналджийство в България. Самопризнания, условно осъдена с още шестима човека. И ако това не е корупция на база участие във властта, която генерира по този начин корупция, здраве му кажете. Уважаеми колеги, преди месец и половина другият вицепремиер, който е лидер на ВМРО и министър на отбраната, предвождаше един марш с факли, отричайки Ньойския договор, който е с отдавна минала давност, но по същото време България, забележете, набелязва своите приоритети и те бяха шумно прокламирани в Народното събрание и един от водещите приоритети е Западните Балкани. От една страна, вицепремиерът протестира срещу „заграбените“ територии от Румъния, Сърбия, Гърция, Македония, а, от друга страна, излизаме пред европейските партньори с точно обратното. Двуличието на властта, колеги, е очевадно и това е огромен проблем за националната сигурност. Правителството управлява вече цели осем години. Ако вляза в темата „Отбрана“ нищо добро не мога да кажа нито във властта на Военновъздушните сили – знаете какво се случи. Все още чакаме новата процедура за новия боен тип авиационна техника. Бяхме пред договор за Военноморските сили, вече и това го няма. Ще оставя без коментар темата за сухопътните войски, защото и там имаме само медийни изяви. И какво чуваме? Чуваме, че се мисли за доброволна военна служба. Глупост, защото за шест месеца, колеги, нито могат да се подготвят добри войници, нито могат да се изградят кадърни резервисти. Но могат да се похарчат пари, огромни пари. Ето, това е прикритата корупция във властта. Това е проблемът, колеги, в неадекватността подобна политическа коалиция да управлява страната. Неадекватност, породена от абсурда да бъдеш европеец и заедно с това да си краен националист и шовинист. Властта трябва да избере едното или другото. Благодаря Ви за вниманието. желаещи за реплики. Давам думата на вицепремиера и министър на отбраната господин Каракачанов. Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, мисля, че ще си говорим за корупцията, а ние си приказваме приказки от 1001 нощ. Взимам повод от последното изказване, от което не разбрах къде е корупцията. Може би това, че „Обединени патриоти“, които тук, от тази трибуна, бяха наричани „крайни шовинисти и националисти“, вади очите на някои. Така е, господа, така и ще бъде. Българският народ се събуди и повече никога няма да позволи на една етническа партия да бъде балансьор и да решава съдбата на България. Така ще бъде! Относно фактите, които излагате, понеже накрая завършихте с отбраната, самолети, наборна служба, доброволна служба. Спомням си, че когато имаше наборна военна служба някои бяха добри войници, други бяха добри трудоваци, но обществото вървеше напред. Въобще не става въпрос за харчене на пари. Става въпрос за подготовка, но това е друга тема по друг дебат, който не е свързан с корупцията. Но понеже се опитахте така тънко да вкарате армията и моята скромна личност в тази тема, ще ви попитам: Вие сте член на Комисията по отбрана, защо не си направите една аритметика в правителствата, в които Вие участвахте – имам предвид „царското правителство“ от 2001 – 2005-та и следващото – колко пари бяха похарчени за тази техника, за която сега говорим, че не може да лети? И Вие споменахте това. Колко?!

кой прибра комисионните, кой получи награди за това – чисто политически награди, и какво се случи с тази техника? По отношение на фактите, които използвате. Казах Ви, че въобще не са адекватни. Вие споменахте 27 ноември – Ньойският договор. Първо, ще Ви поправя исторически – Македония не е откъсвала територии от България, Македония беше откъсната от България. Второ, този договор и въобще цялата система от договори – 1919 г., във всяка страна, която е ощетена, включително и една страна, която Ви е близка на Вас до сърцето, се отбелязват като нещо лошо, с което те са били ощетени от тогавашните Велики сили. Аз не виждам нищо лошо в това българският народ да има памет и да знае, че глупавите политически решения водят до наказания в последствия, но тъй като Вие развихте цяла теза за лошите националисти, ще Ви кажа нещо просто: не сте си проверили фактите – не съм бил на шествието. Просто не бях в България. Щях да отида, но не бях на това шествие. Така че, когато излизате от трибуната и хвърляте обвинения против „Обединените патриоти“, те са Ви най-големият трън – всички го знаем,

но по всички тези въпроси с подобни дебати, от които някой може да си вдигне рейтинга, нещичко или поне така си мисли, файда, както се казва на Вашия език, няма да има. (Реплика:

Не влизайте в диалог. във властта. Уважаеми господа, предлагам един конструктивен диалог, а не патетични речи или неверни информации с кухи обвинения, с които общо взето не знам какво искате да постигнете, но ефектът, който очаква обществото като цяло от всички – от едната до другата страна на залата, няма да бъде постигнат с подобни евтини упражнения, евтини циркове на деветия месец, от които може би трябва да се покаже на нашите гласоподаватели колко сме добри и загрижени, но ефектът ще бъде нулев, ако няма откровен разговор по въпроса, ако няма общо желание да се постигне нещо на всички нива. Мога да кажа, че имаше немалко мерки, които бяха предприети, тъй като корупцията не е само по висшите етажи на властта. Да, има, но корупцията започва от най-обикновения дребен чиновник, който мачка обикновения български гражданин, който няма Вашия телефон или моя телефон да се обади и да се оплаче или да му решим проблема. И именно поради тази причина моят колега Томислав Дончев в началото на тази есенна сесия на отминалата година предложи и беше проиграна цяла програма от мерки за това по всички министерства да се облекчат режимите, при които хората чакат да получават един, друг или трети документ, чакат, за да си вземат удостоверение и им се бави и им се бави инициативата да свършат едно или друго. Мерки се вземат. Мерки се вземат и в борбата в по-горните етажи на властта, но пак казвам, че ефект би имало, ако този дебат се води спокойно, а не от гледна точка на опозиция, управляващи и търсене на евтин политически дивидент, защото Вие всички много добре знаете, че този вот няма да мине. Хайде, поне да има някакъв ефект от този дебат и нещо реално да се случи, за да може след него или след месец, след два, хората да кажат: „От този парламент и от това правителство има някаква полза“. А можем да го направим всички заедно, ако има общо желание. Ако търсим евтини дивиденти и се чудим как да си подбиваме политическия опонент,

с разискванията. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Госпожо Председател, дами и господа! Госпожо Председател, Вие допускате изказвания от тази трибуна, които не са по темата. Господин Ибрямов направи изказване, в което не говореше никъде за никаква корупция и не му направихте нито една забележка. Това не е коректно. Когато има дебат на тема „Корупция“ и вот на недоверие на тема „Корупция“, трябва да се говори за тези проблеми. Цялото изказване на господин Ибрямов беше в сферата на фантазиите и във всякакви други неща, които те смятат за проблеми, но не и за корупцията. Молбата ми е всички, които се изказват от тази трибуна в днешния дебат, да говорят по същество, да им правите забележки и да ги напътствате. Вярно е, ДПС трудно биха говорили за корупция за други политически сили, защото в крайна сметка почти три десетилетия те трябва да говорят за себе си.

Госпожо Председател, колеги! Взимам думата по начина на водене. Госпожо Председател, допуснахте от парламентарната трибуна вицепремиер и министър да обижда българска партия на етническа основа. Припомням Ви, че такъв документ никъде не съм срещал – официален документ, но Ви напомням, че има официален документ от Европейската комисия от 2013 г., която обявява две формации в България за фашистки и те са в управлението на държавата тази година. Това е истината. Госпожо Председател, прекъсвайте министър или вицепремиер, когато говори неистини за българската авиация или за бойна техника. Сега е приземена

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми министри, дами и господа народни представители! Признавам си, че очаквах повече от Вас. (Силен Признавах си, че очаквах конкретни и ясни примери и доказателства за корупция, а не празни приказки за пореден път. Признавам си, че исках наистина нещо да покажете на българския народ, че ще се случи и ще започнете да говорите към нещо по-добро. Но как да има конструктивен диалог тук, как да има конструктивен вот на недоверие като всички осъзнавате, че един конструктивен вот на недоверие се гради на това, първо, да имаш програма – конструктивна, алтернативна, и да предложиш алтернативен министър-председател? Е, няма как да стане, защото единствената група, която може да предложи министър-председател, който не е участвал никога в разграбването на държавата (оживление, силен шум) и няма нищо общо с корупцията, това е „Воля“.

Ето я първата огромна пропаганда: кой, ако не Вие, не сте статуквото?! Аз ли съм статуквото, „Воля“ ли е статуквото?! Нали точно по Ваше време аз бях тийнейджър и помня тези години, когато бяха убити театри, унищожени опери, морални ценности.

Колеги, бъдете честни най-вече и преди всичко към собствените си симпатизанти – хората, които наистина носят лявата идея в сърцето си. Обърнете се към тях и кажете кои са грешките Ви, какво сте допуснали като грешка, защото ние знаем, че Вие сте абсолютно същите – просто ще замените хората на ГЕРБ с Ваши хора и отново народът ще остане най-назад. най-назад. Госпожо Нинова, един въпрос към Вас: Вие с коя част вкарахте вота на недоверие? С тази, която приватизираше със СДС, или с тази, която толерираше корупцията в БСП? Вие отговорете на тези въпроси и отговорете на българските граждани какви пенсии, какво образование и какво здравеопазване имаше по времето, когато БСП управляваше. Така че аз с чиста съвест ще гласувам вот на недоверие, който обсъждаме днес „против“, тъй както бих гласувала

от 2016 г., когато започнахме тази борба и поставихме на първо място корупция, на второ място – картели, на трето място – контрабанда. Радвам се, че почти две години по-късно Вие намирате сили да започнете да говорите за корупцията, а от няколко дни дни се докоснахте до темата „контрабанда“, макар и съвсем повърхностно, но нито дума за картелите, в които явно имате участие в създаването им, покровителстването им и помощта им за ограбването на българския народ. Да, ако трябва да съм честен, преди два дни господин Зарков може би се изтърва, или не знам, но каза в едно предаване в националната медия, че най-вероятно ще се окаже, че картел в горивата има. Поздравявам го, само че според мен това е изтървана реплика и той никога повече, както и всички останали от „БСП за България“, няма да спомене думата „картел“ в горивата, а предполагам, че и другите картели, за които сега целият бизнес говори – и в търговията със стоки, и така нататък. Слаб Ви е таймингът. Това ще бъде мотото на моето изказване. Две години чакате, за да разберете, че корупцията вече е нещо нетърпимо и трябва да бъде преборено. Ще се обърна и към колегите от ДПС.

тази инициатива ни беше отнета декември месец и беше спомената от Вашия почетен председател, който я повтори и Вие я подехте. Ние се радваме, че следвате знаците, които даваме. Малко по-късно ние казахме второ нещо, че няма да участваме в този цирк, в който се убедиха всички български граждани, че се превръща този вот на недоверие и че няма да участваме във внасянето му. Пак месец по-късно Вие ни последвахте и в това нещо и считам, че това е правилната позиция. Сега Ви даваме още една възможност, уважаеми колеги от ДПС, а и от БСП. Последвайте ни и в третото нещо. Корупцията наистина е нещо много важно и срещу нея трябва да се борим ежедневно. Не само да говорим, да се борим с реални действия. Но не вотът на недоверие е начинът, по който ние да водим тази борба. Затова последвайте ни и в третото нещо, последвайте ни в това да не подкрепяте този безсмислен вот на недоверие, защото това е истинската, отговорна, държавническа постъпка, защото противното означава хаос. Вот на недоверие се прави за сваляне на правителство. Сваляне на правителство би тласнало страната днес към хаос, към безвремие, към допълнителна, още по-висока, ширеща се корупция. Гледайте примерите, които Ви даваме ние от „Воля“ и продължавайте напред. Защо Защо този вот е безсмислен? Защото статуквото не е достатъчно слабо, за да се предаде, а алтернативата, истинската алтернатива, не е още достатъчно силна, за да заеме мястото. Когато дойде моментът, ние ще Ви дадем сигнал, Вие не го пропускайте. Благодаря Благодаря, уважаеми господин Марешки. Реплики към изказването на господин Марешки? Не виждам, реплики. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа, уважаеми министри! Преди малко депутат от ГЕРБ направи едно изказване и поради неговата фундаментална важност, държа да го напомня, цитирам: „Силата на партия ГЕРБ е Бойко Борисов, който смело разбива всички корупционни схеми“. Очевидно ГЕРБ имат чувство за хумор. И така междувременно в условията на закачки и шеги, корупцията в България се превърна в житейска норма, в неизбежност. Тя вече е битов стандарт, като започнем от дребни рушвети за чиновници, отчисления за обществени поръчки, откупени дипломи и купени шофьорски книжки. Вие успяхте да вкарате корупцията даже в детските градини. Днес вече има концентрация на власт в цели общини, където политици чрез поставени фирми на бизнес партньори, роднини, източват публични ресурси за милиони. Финансово-икономическите схеми на хора, близки до властта, водят вече до поръчкови убийства. Създаден е вече модел на управление, който превръща областните градове във феодални владения на мутри, бизнесмени, политици. Владения, където законът не важи за този, който е приближен до кмета, до полицията, до ГЕРБ. Владения, където българинът, който не е част от корупционната схема, няма никакъв шанс за просперитет. Навсякъде нагласени конкурси, договорени поръчки. Липса на конкуренция убива всеки бизнес, отнема правото на бъдеще на цели поколения. Вие успяхте даже да създадете и легална корупционна схема, схема за 2 млрд. лв. – санирането. Ето как. В началото не давате референтни стойности за цената на санирането, има случаи при които санирането на дадени сгради излиза по-скъпо, отколкото ако бъдат построени наново. Парите за санирането са многократно завишени и това става ясно още през 2015 г., когато държавата плаща над 300 лв. на кв. м. в същото време по Европейска програма „Енергийно обновление на българските домове“ се санират сгради на цена 114 лв. на кв. м, тоест двойно по-евтино. Големите обществени поръчки за саниране се печелят от определени фирми, свързани с властта. В Хасково например последната поръчка за саниране от юни 2017 г., при участие на 130 фирми, 10 блока от 11 са спечелени от роднинско-приятелския кръг на областния координатор на ГЕРБ, за което имаме документи и сме ги предоставили на Прокуратурата. Липса на реална конкуренция води до лошо качество на санирането. Примерите са много. Но моделът в община Хасково е модел за това как функционира ГЕРБ и в други общини. Това е моделът на управление на България днес. Този модел е много повече от шуробаджанащина. Извършва се безскрупулна и нагла схема за подчинение на общините от един кръг с ясна цел – търговия с обществен, с общински ресурс. Накратко да припомня. В община Хасково, който е пример за това как се извършват схемите, по искане на областния координатор на ГЕРБ са назначени на ключови позиции роднини и бивши съдружници от същия областен управител на ГЕРБ и депутат. Ще напомня заместник-кмет, ресор „Строителство“ – бивш съдружник, втори заместник-кмет – бивш съдружник, директор на финансова дирекция – първа братовчедка и бивш съдружник, председател на Комисията по бюджет и финанси – зет, съпруг на директора на финансовата агенция. Последният е акционер в над 40 фирми, които в област Хасково печелят обществени поръчки за над 50 млн. лв., само за последните две години и половина. Една от тези фирми е в топ три на фирмите в страната, които санират сгради по програмата „Енергийна ефективност“. Няма съмнение, че тези финансово-икономически схеми в страната, организирани от Вашите областни координатори, генерират корупция, генерират бедност в родината ни. Тези схеми се ползват за печелене на избори, като част от ресурса се използва и за закупуването на медийно влияние. Неслучайно България се срина по свободата на медиите. От 34-то място 2006 г. – място, което си поделяхме с Франция, днес сме на 107-мо място. Друга форма на политическа корупция и рекет, известна като „Суджук гейт“. Около набралото популярност изнудване на 4 тона суджук се разкри цяла схема за управление под формата на корумпираност. Вие се опитахте даже да засекретите корупцията, като ограничите информацията относно преградното съоръжение по българо-турската граница, така наречената „Ограда“. Съоръжението е построено некачествено. Проектите за оградата са променени и се различават значително от първоначалното задание на Министерството на вътрешните работи. Това е констатирано даже в доклад на Главния инспекторат на Министерския съвет. Бих Бих попитала господин премиера, ако беше тук: как ще обясните на обществото, че при изхарчени 180 млн. лв. за оградата по турската граница, още преди настъпването на зимата тя започна да пада? Защо не потърсите отговорност от областните управители? Отговорност от изпълнителите? Защо и как са променили проектите в процеса на изпълнение? Как ще обясните, че много по-добра ограда – като технически параметри, между Гърция и Турция струва значително по-евтино? Господа от ГЕРБ, Вие казвате, че корупцията не е проблем, че имало само усещане за корупция. Един от политическите ни партньори – Съединените американски щати, казва за управлението на Борисов, за управлението на ГЕРБ следното, цитирам доклад „Служители във всички клонове на правителствата са замесени в корупционни практики, безнаказано. Корупционните практики включват и сложни схеми за присвояване“. Защо премиерът не отговаря кои са тези сложни схеми? Кои? Защо не ги разследвате? Защо поне не ги назовете? И кои са тези служители във всички клонове на правителството, които участват в корупционни схеми? Защо българският премиер мълчи? Има един закон, законът за омертата. Този закон безспорно се спазва в България. Това е законът на мафията, това е законът на мълчанието, но българинът има точка на търпимост, и смятам, че ние вече я стигнахме – превръщането на България в корумпирано владение на ГЕРБ и на господин Борисов. Превръщането ѝ в територия,

Не виждам реплики. Господин Добрев е заявил изказване – заповядайте. После министър Нанков – министър на регионалното развитие, после господин Валери Симеонов – вицепремиер.

Няма да коментирам всички глупости, които изговорихте, защото с документи в националния ефир показах, че фирмите, които Вие визирате, са спечелили повече поръчки при

И също, че в община Хасково тези фирми, които Вие визирате, са загубили повече поръчки, отколкото са спечелили, включително най-голямата за 20 млн. лв., за сметосъбиране и сметоизвозване. тези детайли няма да влизам, защото искам да използвам времето, което имам, да Ви задам отново няколко въпроса, за да видя дали пак ще отговорите с „не“, „не“ и „не“, и „не“ или вече ще стане „да“, „да“ и да“.

фирмата на госпожа Йончева, „Авторска телевизия“, се задължава срещу вписаните 50 дяла и така нататък да внесе 5000 лв. От друга страна, офшорката „Далий трейдинг лимитед“ се задължава срещу същите 50 дяла да внесе, забележете, 315 хил.

Оттам нататък на следващата страница в същия този документ в решение за създаване на фирмата е записано: След учредяване и вписване на „Офроуд“ ООД – въпросната фирма, за която говоря

Ако се чудите в кои сметки са влезли тези пари, ще Ви покажа удостоверение – Корпоративна търговска банка (възгласи където „Авторска телевизия“ на госпожа Йончева е направила превод в размер на 5000 хил. лв., а, от друга страна, валутен превод в размер на 161 хил. евро,

Става още по-интересно. Интересното е кой стои зад тази офшорка? Защото офшорката има двама номинирани директори. Зад офшорката, според пълномощното, упълномощено лице е Зорница Пламенова Блъскова. Ако потърсите в Интернет информация за лицето Зорница Пламенова Блъскова, ще видите, че това лице е съдружник с Георги Славчев Георгиев в една много интересна фирма.

изглежда, е канал за финансиране, като не докладва оперативни приходи и отчита само други текущи активи и просрочен дълг.

Познавали сте Цветан Василев единствено от награждаването „Банкер на годината“. Обещах Ви на една наша пресконференция, че няма да се… с Вашето семейство и наистина няма да се занимавам с Вашето семейство, иначе ще ми е много лесно да докажа връзката между Вас и господин Цветан Василев, така че ще продължа само с Вас. Няма да се занимавам с Вашите братовчеди, майки, бащи, дядовци, баби, калековци, лели и така нататък.

проявих търпение към изказването, което направи госпожа Йончева. Моля, седнете си на местото! Моля Ви, господин Стойнев! Моля Ви, господин Стойнев, това е изказване

получили ли сте 69 811,33 лв.? По това време с господин Станишев живеехте ли на семейни начала, беше ли Ви приятел, или не беше?

И последно, за да не отегчавам и колегите, мисля, че на всички стана ясно за какво става въпрос, не се занимавам с Вашите роднини, Вие самата, госпожо Йончева, ходили ли сте в КТБ? ксерокопие), където се откриха и други Ваши колеги, например господин Кирил Добрев? В този списък Вие фигурирате 6 пъти? Като само едното от посещенията Ви е в TV7. И последно, когато Станишев беше премиер, Вие му бяхте спътница в живота, водещ журналист по онова време или поне се изявявахте за такъв, защо не попитахте веднъж за „Батко и Братко“? За „Батко и Братко“ защо не попитахте веднъж? (Реплика от „БСП за България“.) В случая, за който Вие говорите с Хасково, аз нито съм възложител, нито съм свързано лице с тези фирми. А там беше съвсем ясно какво се получава.

Заповядайте. Уважаеми колеги, първо, държа да кажа, че никога, никога не съм използвала държавни или общински средства, нито съм участвала в държавен или общински бизнес. Държа да кажа, че като журналист и автор на документални филми винаги съм водила изрядно счетоводство и съм плащала данъци. Ако има нещо нередно, нещо незаконно, даже съмнение за нещо нередно или незаконно, не само моля, а настоявам да бъде внесен сигнал в Прокуратурата или в съответните органи.

ЙОНЧЕВА: Обръщаме се към господин Добрев и сме внесли сигнала в Прокуратурата, защото като министър на икономиката и енергетиката

е взет от фирмата на неговия зет, съответно от офшорна компания. Господин Добрев казва, че е взимал заеми от офшорни компании, както и неговите родители чрез фирмата на

благодаря Ви, времето! Имаше лично обяснение от госпожа Янкова, след това лично обяснение – господин Добрев. (Силен шум

ако случайно сте забравили, предполагам пред Вас стои дневният ред на нашето заседание, което Вие лично сте свикали извънредно и би трябвало да знаете за какво става въпрос. Във всичките изказвания тук, които бяха досега, под някаква форма може би завоалирано, може би малко отнесено се говореше наистина за корупция и за несправянето на правителството на Бойко Борисов в борбата с корупцията. Едно изказване обаче – на господин Добрев, което беше тук, може би – не го знам, ако той наистина възприема, че това е корупция, господин Добрев, Вие доказвате, че това правителство наистина не се справя с тази борба!

във връзка с общински и публични средства, което е корупцията и което е работата на правителството по високите етажи! Нека да говорим за провали или за успехи! Да ми кажете примерно, госпожо Председател, или да обърнете внимание на управляващите да дадат пример с колко корупционни практики са се справили досега? Какви победи имат в тази битка, за да могат да стоят с лицето си тук и да ни обвиняват, че ние сме били популисти? Много моля! Искам още един път да обърнете внимание – когато някой тук застане на тази трибуна да говори, да се придържа към темата, да не говори общи теми! Защото в общи линии тук всеки един от нас може да каже за някой друг нещо си, после другият да стане и с правото си да се защити. Но това няма да има нищо общо с темата, която обсъждаме. Затова Ви правя наистина едно внушение – ако може, придържайте се към дневния ред

Не, нека да свършим с процедурата по начина на водене, тъй като започнахме тази процедура, и тогава ще пуснем госпожа Янкова.

Вие й позволите тя отново да напада мен със същите тинтири-минтири, дето ги слушаме тук от шест месеца. (Смях в ГЕРБ.) Госпожа Дора Янкова, тъй като видях, че иска лично обяснение – нищо лошо не съм казал. Ако ме е разбрала погрешно, се извинявам.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми заместник-председатели на Министерския съвет, уважаеми министри, госпожи и господа народни представители! Господин Добрев, за пети път ми споменавате името и не мога да разбера – по повода за фиксиране, но в момента аз нямам тези два договора. Беше ми интересно, те са в община Смолян. Можете да ми дадете копие, ще Ви бъда благодарна. Беше ми интересно, че Вие ги показвахте и по телевизиите. 2006 г. избрах въпросната фирма, за която спорите, да изгради регионалното депо за твърди битови отпадъци на Смолян за общините Смолян, Чепеларе и Баните.

При посещение на първото правителство на Борисов Ваш заместник-министър и министър в Смолян казват, че това е най-модерното депо – на Смолян! Искам да споделя – и сега, след 2011 г., продължи да се изгражда и самото депо се прие преди една година. Тъй като казахте, че най-много поръчки е печелила община Смолян, по данни на местен вестник

Благодаря Ви, госпожо Председател. Дами и господа народни представители, господа вицепремиери, уважаеми госпожи и господа колеги министри!

между впрочем темата с, видите ли, голямата корупция, обзела тази може би най-социална,

Но може да започна оттам, че цитирайки една мантра, знаете, да не казвам кого точно цитирам, че една лъжа, повторена сто пъти, може да ни прозвучи и като истина, на различни дебати – и от тази висока трибуна, и на експертно ниво, и в общественото пространство заклеймяването на Програмата с подобни манипулативни тези, и ще кажа защо те са манипулативни, наистина обрича може би на нетолкова оптимистично нейното бъдещо дългосрочно продължение. Все пак благодаря на тези колеги отляво, които в тези три години прозряха и успяха и в публични изяви, и от тази висока трибуна, да оценят нейните ползи, нейния ефект, ефекта за българските граждани и в последните месеци чуваме дори от Вас, колегите отляво, наистина на експертен почин мнения за нейното бъдещо продължаване. В самото начало Вие плашихте със сенки от от килерите българските граждани, собственици на апартаменти в панелните блокове. То не беше ще им вземем апартаментите, то не беше ще им се вдигат данъците пет, шест, хубаво е, че тези времена отминаха и вече разглеждаме Програмата и през политически ракурс, но доста по-експертно. Ще кажа къде се манипулира общественото мнение: може би всички български граждани, когато коментираме наистина някои от нейните, да не казвам, слабости, може би в недобре обяснени назад във времето модели и механизми на функциониране. Факт е, че ние си взехме много поуки от това, което Вие говорите, пък и от това, че Програмата е нова като концепция, наследила, разбира се, една европейска такава, за която Вие спекулативно отново споменахте разликата в цените – ще обясня защо има и разлика в цените, но Програмата наистина се оптимизира в нейните четири години дотук в процеса на изпълнение – и като контролни механизми, и като цени. Вие споменахте на първо място темата с концентрацията на обществени поръчки и с концентрацията на определени фирми в даден областен град, или Вие сте критикували много пъти Програмата за концентрация на фирми, изпълнители на обществени поръчки, в конкретни юридически лица на територията на цялата страна, което е тотална митологема, факт, който не почива на никакви доказателства. Към момента приключени или са в процес на реализация 1517 сгради, а фирмите-строителки са 967? По-голяма диверсификация на строителния бранш в подобна публична програма, здраве му кажи! Отделно имаме над 200 фирми по технически обследвания,

220 по Програмата, така че тази теза наистина – съвет, има добри експерти във Вашата група, моля Ви се, непознавайки материята, не я развивайте. Втората спекулативна теза – аз наистина ще бъда кратък и с нея ще завърша – е тезата с цените. Тезата с огромните разлики в цените. А Вие спомняте ли си, без по никакъв начин да искам да политизирам процеса, една публична инвестиционна програма, наречена „Устойчиво развитие на регионите“ – „Растеж“, за половин милиард лева? За половин милиард лева! Всички си спомняме в кой кабинет се реализира тя, как за няколко седмици, без каквито и да е критерии и правила, се раздадоха в буквалния смисъл на думата, буквалния – без каквито и да е критерии, методика на оценка на проектите и да не изброявам още други фактори, половин милиард лева без каквито и да е индикативни, без каквито и да е индикативни, максимални, референтни цени, или както искаме да ги наречем. Без каквито и да е цени! Едни и същи детски площадки и спортни площадки като количествено-стойностни сметки, като сложност на изпълнение в едно населено място струваха 80, по КСС – не повече от 20, а в друго струваха 180 хил. лв. по Вашата програма – плувни басейни в населени места с по 60-70 души.

фирмите-изпълнителки да се конкурират след изготвяне на двете обследвания – конструктивно и техническо, което даваше необходимата индикативна стойност на дадената сграда. Флуктоации в цените между отделните контрагенти нямаше. Имаше не повече от 15-20%, тоест при първоначална цена от 270-280 лв., цените не падаха при при провеждането на търговете повече от 230-240 лв., най-ниските цени. Но трябва да отбележим, че тези цени даваха възможност в тези сгради да се извършват n на брой дейности, в пъти повече от Европейската програма, която цитирахте, в която се извършваха дейности само по елементарното саниране – подмяна на дограма и поставяне на топлоизолация. Тук говорихме за пълния набор енергоефективни мерки с подмяна на инсталации, дори със соларни панели за за топла вода, с промяна на щрангове от вертикални в хоризонтални, за намаляване на сметките на българските граждани, за конструктивни обследвания, да не изброявам всички допустими дейности, които първоначално с тези високи цени, наистина те бяха високи, бяха допустими и българските общини се възползваха от тях. Втора спекулация по темата „Цени“. Коментирахме два блока в Еленово – четях мотивите във вота, съседни блокове с почти еднаква квадратура 800 кв. м. Това е, колеги, все едно да сравняваме ремонта на два автомобила от една и съща марка, от една и съща година, да речем два москвича от 1980 г., г., и примерно аз или някой от Вас, притежавайки такива автомобили, аз да сменя само автомобилните гуми на автомобила, Вие да закупите автомобилни гуми и радиатори, да си подмените двигателя и чистачките, предно и задно стъкло. Нормално е цената на Вашия ремонт да е по-висока от цената на ремонта на моя „Москвич“. Когато в една сграда Вие разсъждавате тя е толкова квадратни метра, другата е почти същата квадратура, Вие трябва да си дадете сметка, че сградата е жив организъм. В процеса на своята експлоатация от 40-50 години е нормално да са извършвани в едната повече, а в друга по-малко мерки по енергийна ефективност. Тоест, в едната са поставяни климатици, монтирана е нова дограма, индивидуално са го вършили хората назад във времето, а не както понастоящем да решаваме цялостните проблеми на тези сгради, и е нормално да имаме флуктуация в цените от 30-40% на база и на повече дейности в едната сграда спрямо другата сграда. И наистина звучи обидно – Вие твърдите, че ГЕРБ, правителството са корумпирани. Обидно звучи 200 кмета, които участват в Програмата от всички парламентарни групи, да казвате, че те са корумпирани. Обидно звучи над 100 хиляди работници – строители, проектанти, доставчици на материали, производители на материали, надзорници, консултанти,

Уважаеми народни представители, други изказвания? Господин Вицепремиер, зная че имате изказване. Само бих искал… Изказване? Заповядайте.

Сметната палата вкара самото саниране в Прокуратурата и как ще отговорите Вие на това? И ще Ви дам пример с две общини: в община Велинград санират на 360 лв. на кв. м, община Брацигово санират на 340 лв. на кв. м. Това не са ли цени, които са в пъти завишени, цени, с които спокойно може да се изгради една нова постройка? Благодаря. Благодаря Ви, господин Младенов. Господин Министър, зная че не е парламентарен контрол. Заповядайте, имате думата.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 изводите от нея са обществено достояние, обществено известни. Проверката е в Прокуратурата. С цялото си убеждение, без по никакъв начин да коментирам, дори съм избягвал да коментирам работата на независимата съдебна власт, аз съм убеден, че в много кратко време ще имаме резултати от проверката и те няма да са във Ваша полза и в твърдението, което Вие в момента заявихте, тъй като Програмата функционира и нейните финансови механизми по идентичен начин с финансовите механизми, с финансовите, не коментирам механизмите на контрол, както всички оперативни програми, финансирани от европейските структурни инвестиционни фондове. Без да коментирам експертността, целенасочеността и други тенденции в проверката, ако с подобен аршин и с подобен подход в Сметната палата влезе управляващ орган, всички оперативни програми трябва да страдат от същите пороци и дефицити, а моделът на финансовото им управление е заложен още през 2005 – 2006 г. Отделно Вие явно не сте ме слушали, когато сравнявах не знам защо точно „Москвич“ ми излезе на главата, може би по обективни причини, и дадох образен, нагледен пример защо има разлики и флуктуации в цените. Защото в една община като Велинград, цитирахте Вие, а аз мога да посоча и други такива общини, отделни сгради са санирани на 300 лв. на кв. м. Спекулация беше, между другото, че за тази стойност може да се построи нова сграда на квадратен метър, спекулация! Тук има колеги строители от Вас, между другото, които участват и в Програмата за саниране – пряко, лично, те отново от Хасково, между другото. в този случай наистина може би трябваше да го обясня и по-подробно, но исках да бъда достатъчно кратък: когато имаме пет пъти повече дейности в една сграда от друга, в едната сграда правим кмета като възложител

Дори тези минимални мерки, с които се достига енергиен клас „С“ спрямо обследването, в някои от сградите, в които се извършва това саниране, както го наричате, довежда до спестяване и икономия на енергия до 45 – 50%. В други сгради освен конструктивните укрепвания за удължаване живота на сградите и експлоатационния им период се извършват и ред други. Аз споменах част от тези дейности: подмяна на инсталация, щрангове за ВиК, ремонт на стълбищни клетки. Имаме и колеги от Вас, които също са участвали в Програмата като целеви бенефициенти – и в тази, и в предходната, Европейската, със съответните критики към тях. Затова сме ги изслушвали, когато има на експертно ниво почин и критики към изпълнението, за да подобряваме механизмите на контрол. Но всички тези спекулации явно наистина при някои от Вас, колеги, има неразбиране, може би ние сме виновни, защото не обясняваме достатъчно добре, но специално за цените, съжденията и манипулативните твърдения, които изнасяте, не отговарят по никакъв начин на обективната реалност и на истината.

за България): Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми господин Министър, проблемът е, че на здрави блокове покривите текат и хората се оплакват. Погледнете, че това не е саниране, а е топлоизолация. И най-голямото е това, което Вие ни обяснявате, е, че се плаща на база РЗП, ДРАГОМИР СТОЙНЕВ: … Тоест, ако е 100 квадрата – пример давам, за саниране, се плаща на 1000 квадрата. Ето там е кражбата и корупцията, и това трябва да го знаете!

Уважаеми господин Председател, недопустимо изключихте микрофона на господин Стойнев! Господин Стойнев точно защо обясняваше не е съгласен с обръщението към него, което беше, и че спекулира. И той обясняваше точно защо не спекулираме – с конкретни числа, с конкретни примери и с това, което господин министъра си позволи да спекулира. Така че, много Ви моля, когато някой оттук излезе на трибуната, внимателно следете защо е излязъл, какво говори и в дадения случай да разберете, че господин Стойнев със засягането, че беше спекулирал, обясняваше защо не е спекулирал. Не виждам защо му отнехте думата, освен за това, че не Ви харесаха числата, не Ви хареса

Уважаеми господин Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Принудих се да взема тази процедура по начина на водене. Още от самото начало исках да направя това предложение. Господин Председател, под формата на процедура по начина на водене в този дебат се прокарват всякакви тези, включително и по процедурата лично обяснение, вместо да се обясни с какво е засегнато лицето, се прави контра нападение или опит за отговор. Моля за следното: тъй като се злоупотребява с чл. 58, ал. 3, т. 3, тоест с не включване на времето за процедурата по начина на водене, аз моля оттук нататък да вземем решение и всички изказвания по начина на водене, които са си маскирани изказвания по същество, да им бъде отчетено времето. (Реплики Защото така се нарушава смисълът на Правилника. Нарушава се смисълът на разпределението на времето. Така тези от нас, които са по-кресливи и по-приказливи, използват процедурата за начина на водене, за да си изразят мнението и становището, без да се спази Правилникът, без този, който е нападнат, да има възможността да отговори. Това е смисълът на Правилника – да има равнопоставеност в дебата. И моля, оттук нататък или радикално да ограничите

Благодаря Ви, господин Кирилов. Прав сте за това, че колегите се отклоняват и много често се използва правото на лично обяснение и на процедура. Ще имам предвид забележката Ви. Аз предлагам вече наистина да дадем думата на господин вицепремиера. Заповядайте, господин Вицепремиер.

Мислех да не вземам отношение в днешните дебати, тъй като смятам, че нямат особен смисъл – това е мое мнение. Но няма как да не взема отношение, когато става въпрос за нещо, с което съм се занимавал в продължение на близо две години и съм загубил доста време, нерви и усилия. Става въпрос за оградата. Това е причината да застана на тази трибуна защитното преградно съоръжение с Република Турция. Защото отново тук, от трибуната на Народното събрание, пред обективите на камерите и микрофоните на сайтовете и радиата, се изричат поредица от неверни твърдения. Първо, беше казано, че съоръжението е некачествено, като се цитира някакъв доклад на Инспекторат по време на служебното правителство – обръщам внимание, което твърдение не е потвърдено по никакъв начин! И към настоящия момент защитното преградно съоръжение е с много по-високо качество и устойчивост от тези, които са изградени в останалите държави от Европейския съюз.

обругава, оклеветява труда и усилията не само на фирмите, които са го правили, а и на хората, които са отговаряли за това, включително областни управители, включително представители на министерства, специалисти и така Второто невярно твърдение беше, че още преди зимата оградата е започнала да пада. Не е започнала да пада оградата ей така от само себе си, както се внушава, оградата падна при проливни валежи и то само на тези места, където нямаше преградна сила, която да спре пороите, формирали се в резултат на

валежи от 170 литра на квадратен метър! Пратиха снимки и публикувах тази снимка. Опитах се всички тези аргументи добросъвестно да ги изложа на автора на тези твърдения, по медиите, и в тази зала. Не отговаря на истината също така, че нашата ограда е била по-скъпа от тази на Гърция. Нека да добавим: при споменаването и уточняването на цената на оградата между Гърция и Турция, че към нея – в тази цена, не е включен прилежащият път, не са включени и за България“.) Това е много скъпо, особено, когато се извършва в силно насечен терен, който, за съжаление, колегите, които в момента репликират, явно не познават този терен. Мога да Ви поканя и да Ви го покажа! Все пак говорим за цена – по източник от Вашата партия – от 500 лв. между Гърция и Турция. Нашата ограда даже е по-евтина, когато се извади пътят. Освен това тя е направена, както казах, в по-голямата си част в насечен терен – 120 км са на територията на Бургаска област. По нататък. Към всички тези лъжи, които бяха изказани тук, от това отговорно място, ще си позволя да припомня и редица други лъжи, които бяха изказани по медиите, и също така в някакъв материал, който странно защо беше наречен „Документален филм“. Там ставаше въпрос за абсолютно неверни факти както по отношение на стойността на изграждането на оградата – стойността на линеен метър, така и общата дължина на оградата. Така и не ги научихте тези цифри – четири цифри са. Можеше да съберете тази информация и коректно да я цитирате. Също така в периода от последните няколко месеца се стигна до такова, бих казал, унизително действие от човек, който нарича себе си „журналист“ – да показва снимка две години по-рано с разлистени дървета и да казва, че тази снимка е от края на ноември. А на снимката имаше мост, на който наполовина беше изградена оградата, на другата половина не беше изградена. Естествено, че не е, тъй като снимката е направена 2015 г., когато се е градила тази ограда. Сега, по основното обвинение за едноредова и двуредова: тъй като съм в течение на проектирането и на препроектирането на оградата почти ежемесечно съм присъствал както на място, така и на оперативките в Министерството на вътрешните работи, мога да Ви припомня, че всъщност решението за преминаване от двуредова към едноредова беше продиктувано от огромния бежански и емигрантски наплив по границата ни с Турция. Само за 2015 г. – припомням официалните данни от Министерството на вътрешните работи, бяха върнати – не пропуснати в България, а върнати, над 88 хиляди човека. Колко са минали, е друг въпрос, когато няма ограда. Това продиктува спешното препроектиране и то не е направено хайдушката, за да се усвоят някакви пари, или да се извърши някаква измама, а то е направено, защото трябваше спешно да се прегради пътят на тази лавина. И аз се гордея, че успяхме да го направим! Това е причината да е двуредова към едноредова. Между другото, президентът Радев си позволи в началото да направи едно такова изказване, след което спря да говори по този въпрос, просто защото всичко е документирано

над 240 страници – говоря сега за област Бургас, която е най-тежката област, да види, да провери какво са констатирали специалистите от АДФИ.

заради просрочени срокове! Няма нито един метър място от оградата, където да е установено по-малко количество бетон, по малко количество желязо, сменен сменен проект на оградата – защото тя се изгражда по няколко различни проекта, в зависимост от местата на изграждане, и така нататък. Нито една такава констатация няма на АДФИ! Ако не вярвате на мен, поне вярвайте на държавните институции. Това мога да кажа. Докладът е достъпен, може да си го вземете. Толкова за журналистическия морал и за журналистическата етика! Ако въобще става въпрос за журналистика, но според мен много отдавна не става въпрос за никаква журналистика, а става въпрос за една доста нелепа пропагандна кампания. И знаете ли кога го разбрах, госпожо Нинова – разбрах го, когато лично аз организирах обход на оградата с вертолет. Лично Ви се обадих и Ви поканих Ви също, че може да вземете и госпожа Йончева, която проявяваше известна активност към този момент, но не агресивна активност, просто се интересуваше. Вие не дойдохте!

за да закарат бетон за основите на стълбовете, мъкнаха в чували на гръб по 60-градусов наклон надолу. Защо не дойдете да го видите как е направено това нещо? И защо, когато ходите да правите снимки на съборените места…? Съборени места Няма нещо, което да прегради тази стихия при тези стръмни дерета в Странджа. Но защо не казахте, например, факта, че където имаше съборена ограда, имаше удвоени постове 24 часа? Има и на още едно място, където няма ограда – няма да го кажа кое е то! (Ръкопляскания от ГЕРБ.) Но пак също има 24-часови постове там. Хората си вършат работата и мога да Ви кажа, че те не са политически пристрастни, пък и да са – още по-зле за това, което говорите за тях. Вършат си работата. Поне от уважение към тях

в областта на туризма – за незаконни строежи, за закононарушения. Не съм подготвен да Ви кажа точно колко са, мога да Ви кажа обаче за кои обекти и за какво става на въпрос. Да, пуснал съм сигнали. Мога да Ви кажа също така, че в същото това време, когато Вие се подигравахте и продължавате да се подигравате заради реакциите срещу шума, нашите действия – говоря на кабинета – успяха да доведат до някакъв положителен ефект. Поне аз така мисля. Може да се заблуждавам. Не знам. Преценете Вие. Но в същото време, след като става въпрос за корупция, мога да Ви уведомя, че съм подал два сигнала за корупция при приватизацията на БМФ, срещу корумпирани бургаски съдии, за незаконни обекти и строежи по Черноморието, което вече споменах. Подал съм сигнали за корупция на територията на ТЕЦ „Марица изток 2“ до Прокуратурата сигнали във връзка с проверките ми по шума, и съм пуснал и сигнали срещу соло изпълнителката от Вашата чалга група, наречена група „Ограда“. И срещу нея съм пуснал сигнали. Да, корупцията, срещу която Вие сега говорите, срещу която се борите в тази зала, в тези два часа имате основание – има корупция. Никой няма да го отрече това. Имало е корупция, бъдете сигурни, че и ще има корупция. Корупция има от Щатите до Швеция, и до Тунис – и навсякъде. Въпросът е какви са мащабите и какви са действията на ръководството на съответната държава срещу тази корупция? Дадох Ви примери като вицепремиер какви сигнали съм пуснал. Вие лично, госпожо Нинова, колко сигнала пуснахте за корупция до Прокуратурата? Може би сте пуснали. Ако имате тази възможност и желание, може да отговорите на този въпрос. Казах Ви аз колко съм пуснал. Защото корупцията е нещо, срещу което всички трябва да се борим. И тук сме единни с моите колеги от Министерския съвет – нелепо и доста инфантилно е това, което правите с този вот: да говорите общо за корупцията, да говорите на аба за корупцията. Дайте конкретни факти, толкова не можахте да подготвите този вот! Това, което в момента става, е позорно и за политиката, и за Народното събрание. Иска се вот, на който се измислят аргументите десет дни преди това.

Дотам ли стигнахте, при обсъждане на вот на недоверие да стигнете, да паднете до националистическите дрънкулки, които се продавали по Черноморието? Дотам ли паднахте? Вие пък въобще нямате аргументи. Милите Вие, милите! Те поне се опитаха да препишат нещо от медиите, Вие и това не направихте! За какво ми говорите? За трафика на хора ли? Че е имало активист от НФСБ? Да, ще Ви отговоря. Така е, да! Само че искам да Ви кажа, че „Националният фронт за спасение на България“ има над 1100 организации в страната и аз не мога да Ви гарантирам, че утре някой друг няма да „сгази лука“. Но, естествено, това са единични случаи, и, естествено, сме изключително далече от богатия опит и демонстрация на корупция, която Вие сте направили досега с Вашето участие в политиката. Защо забравихте Христо Бисеров?

на политическа сила, която е поела отговорността да участва в управлението и срещу която не може да извадите никакъв факт, една думичка за корупция или за злоупотреба, защото това Ви е чуждо като манталитет. За съжаление, съзирам, че това е чуждо в манталитета и мисленето и на БСП. Винаги, когато става въпрос за управление, във Вашите във Вашите глави фигурират някакви сделки, някакви схеми, някакви пари, някакви злоупотреби. Вие можете ли въобще да допуснете, че има такива хора, за които тези неща не важат? Не може да го допуснете (ръкопляскания), нали, трудно Ви е, ама е факт?!

европейски колеги, защото ще им припомним коя беше партията, която изгради чешма в памет на терористи, сложили бомби във вагон за майки с деца в Буново. Ще им припомним също кои бяха тези, които пропагандираха и ревяха, че пътят на България към Европа минава към Истанбул. Ще им припомним за тези обръчи от фирми, които Вашият лидер безпардонно и брутално обяви в ефира на една телевизия.

Вотът е фалшив, вотът е жалък, вотът е унизителен не само за политиката в България, унизителен и за зрителите, и за хората. (Реплики.) Това е много силен инструмент, който трябва да се използва при добра подготовка и с мярка. Благодаря, тук имах една препоръка да се освободя от страха. От кой страх да се освободя? Вие призовахте от Вашия стол, госпожо Нинова. Знам, че ще вземете лично мнение – няма лошо в това – обърнахте се към нас да се освободим от страха?! От кой страх да се освободим? Мен или нас ни е страх от Бойко Борисов, от колегите?! От какво ни е страх – от мутрите ли? От какво ни е страх? По-добре Вие да се освободите от страха, от страха за загуба на политическия си рейтинг. Защото това, което в момента извършвате, е поредната „свинска опашка“, с която унищожавате всичко здраво в БСП и вместо в една българска Тереза Мей, Вие се превръщате в една политическа Анита

и Вие носите най-голяма отговорност за това, което се случва. Искам да припомня, че ние обсъждаме предложения от нас вот за недоверие на правителството на господин Борисов номер три за провал в борбата за противодействие на корупцията. Вие позволявате поредно изказване, което се опитва да превърне този вот от разговор за провала на борбата с корупцията към

Господин Симеонов, уважаваме всички аргументи, но от тази трибуна да се раздават лични квалификации и впечатления от политическата дейност

господин Председател, оставяте господин Симеонов в характерния му експресивен стил да раздава квалификации, които му се струват само на него верни. Това противоречи на Правилника и имаше възможност да му наложите няколко вида наказание, които той си заслужи.

че правителството на България се проваля в борбата с корупцията и се изражда в най-банални квалификации по отношение на лидерите на опозицията.

По начина на водене ли?

За втори път за днес ми се налага да спомена, че България е република с парламентарно управление. Ако Вие сте безпомощен пред това един човек да обижда народен представител – лидер на опозицията, по абсолютно допустим по морални и други критерии начин, значи Вие нямате място тук: или той или Вие?! Кой от двамата си тръгва?

По начина на водене, не е лично обяснение. Неудобно ми е, господин Председател – трябва да напомняте на колеги, че Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание важи само за народни представители.

Вероятно не можете да изгоните и да наложите наказание на вицепремиер, но можете да му правите забележки, докато говори. Защото освен тази цинична обида към ръководител на парламентарна група и на цяла партия, при това на най-голямата от опозицията,

Господин Цонев! ЙОРДАН ЦОНЕВ: …има заслуги за мира в България, която има заслуги за демокрацията, която има заслуги за нашето европейско и натовско членство! Това няма да Ви бъде позволено, защото наистина сте недоразумение!

Уважаеми дами и господа! Господин Валери Симеонов излезе от залата, но аз бих искала да попитам, ако е вярно всичко това, което той казва за инженерно-възпрепятстващо съоръжение, защо Прокуратурата в момента разследва разследва корупционната практика при изграждане на границата след нашия сигнал и документите, които внесохме в Прокуратурата? Защо едноредовата ограда не е направена по проект на МВР – такъв проект имаше,

Казвате, че оградата сте я бързали поради засиления бежански поток и поради тази причина сте направили едноредова вместо двуредова. Аз питам: не можехте ли да включите повече строители, за да направите нещо, което действително има смисъл и извършва своята възпрепятстваща функция? Казвате, че оградата пада поради необичайно силни валежи. Това казвате Вие. Тя пада поради необичайно засилена корупция. Това е бедствие действително и резултатите от това бедствие предстои да видим. Благодаря Ви.

Наистина недопустим език и груби обиди, не към мен лично. Но има една хубава мисъл, господин Симеонов: „Не трябва да се обиждаш, когато говори умен човек, а когато говори глупав, защо изобщо да се обиждаш?“

Когато някой посочи корупцията, върху него се хвърля цялата система на манипулации, на лъжи, на обиди, на груби думи и на цинизъм, но отговорът е само един, господин Симеонов, който също изчезнахте някъде, по тази тема. Прокуратурата отказа да образува досъдебно производство срещу Елена Йончева по сигнал на Валери Симеонов. Но Прокуратурата има две производства за оградата, за която вина носи Валери Симеонов. Това е отговорът, истинският. Без спекулации, без нападки, без обиди, истината: срещу Елена нищо, срещу него – две. Чакаме истината да излезе. (Ръкопляскания

Уважаеми господин Председател, уважаеми господа вицепремиери, министри, уважаеми колеги! Смятахме, че дебатът ще бъде смислен, с достатъчно аргументи и подплатяване с конкретни факти относно мотивите, които внесохте към правителството на Бойко Борисов. Упрекът Ви за това, че премиерът отсъства, аз смятам, че е несъстоятелен, защото в мотивите пише, че „вотът на недоверие е към Министерския съвет“. Тук са всички министри и вицепремиери. Министър-председателят все пак има ангажименти, да се концентрира върху това, което държавата има днес като приоритет. Това е Председателството и всеки ден министър-председателят провежда срещи. Една немалка част от министрите, които днес отсъстват, са поради поети ангажименти с Председателството в Брюксел, а една част – видяхте колегите, които тръгнаха само преди минути, защото полетът е в 17,10 Това е, което правим днес – да дадем отговор на всички тези абстрактни твърдения, които направихте в публичното пространство. В този дебат, както винаги се е доказвало, парламентът става средище на обидни квалификации. Не смятам, че това беше най-доброто, което очакваха да видят българските граждани, и всички тези, които в момента слушат или гледат телевизия. гледат телевизия. Аз съм удовлетворен от извънредното заседание, което направихме вчера на Вътрешната комисия и на Комисията по бюджет и финанси, защото поне разсеяхме всички тези манипулативни твърдения, които се хвърляха в публичното пространство. Всеки един видя какво е направено и всеки един разбра, че тази система, за която говорим – БАЦИС, е решение на правителството на Бойко Борисов през 2012 г. Тогава е стартирана процедурата и тя приключва и влиза в експлоатация от 1 април 2013 г. Всички разбраха, че 2013 и 2014 г. няма абсолютно никаква констатация за нередности при експлоатирането на тази система. Това, което обаче ние установихме от анализа, е, че 2013 – 2014 г. постъпленията не са толкова, колкото стават след 2014 г. И това се доказа от резултатите, които бяха изнесени вчера от финансовия министър. Когато се говори за корупция и когато много от народните представители говорят, че България е най-корумпираната държава в Европа, аз искам все пак действително да се съобразя с Вашите твърдения. Но към 2009 г. от данните, които са на това, което Вие цитирате постоянно, „Евробарометър“, които са направили изследването и установяват, че България действително е втората по корумпираност в Европейския съюз след Гърция.

Уважаеми колеги, когато искате да черните държавата, просто се съобразявайте с това, което се полага като усилия, и с европейските изследвания, които се правят, за да се вижда какъв е натискът и какви са резултатите в борбата срещу корупцията и организираната престъпност.

Двадесет и седем процента и ние сме в общи линии в средата на държавите – членки на Европейския съюз. Понеже много говорихте за корупция и много примери бяха дадени в тази посока, Вие говорехте и за БАЦИС, за контрабандата, мога отново да цитирам които са на тези асоциации, които всъщност са най-заинтересовани да показват резултатите от борбата срещу контрабандата. Виждате, че когато БСП управлява, тя е, разбира се, с най-високи нива. Когато управлява ГЕРБ, виждате как падат надолу. Също така ще цитирам, защото Вашите мотиви изцяло се базират на твърдения в медиите и на социологически изследвания. Аз ще покажа на един изключително важен институт – това е Центърът за изследване на демокрацията, тази графика сме я показвали много пъти, за единствения реален подход, който са правили като засичане на корупцията, натиск и действие от 1999 г. до 2016 г. Колеги от БСП, ето Ви какво е като съотношение на резултатите. Виждате, че за всичките тези години – от 1999 г. до 2016 г., да, действително Вие сте най-добрите и може би затова, това, което каза министър Цачева, във Вашата управленска програма никъде не пише за борба с корупцията. Защото аз съм убеден, че Вие тогава сте били с мотивацията да влезете в управлението на властта и да продължите това, което може да правите най-добре и да постигнете пак тези резултати. Тези резултати дават обаче много лоши отзиви, когато Вие управлявате. И понеже аз уважавам колегите от опозицията, защото във вчерашния дебат имаше един упрек, че не трябва да се връщаме толкова назад, защото всеки в годините е допринасял или за влизането ни в Европейския съюз, или за членството ни в НАТО. Има кредитни институции, които дават рейтинг на държавата в Европейския съюз. Мога да Ви кажа, че когато Вие управлявахте, кредитните рейтинги бяха много ниски (показва графика), а когато България се управлява от ГЕРБ и в момента с „Обединени патриоти“ – ние вече имаме положителна перспектива. Това са икономически показатели, които кореспондират и с политиките, и с нивото на корупция, за която Вие говорите. Колеги, когато реално се борехме с престъпността и с корупцията в първия мандат, ето Ви резултатите, които бяха с най-ниските нива. (Показва графика.) Тогава Вие от БСП обвинявахте тогавашното правителство в полицейщина, а виждаме, че нивата на корупция както като натиск и като действие на усещане са под 10%. Във Вашия период те са 29 – корупционно действие, и 39 – корупционен натиск. Мога да Ви кажа едно: не Ви прави чест, когато излизате от тази трибуна и говорите лъжи. Защото и днес също, както лъжите, които бяха казани за пореден път към Делян Добрев, аз смятам, че когато той излезе с факти, защото смятам, че когато излизаме и правим политически изказвания, трябва да се базираме на статистика, на данни, които са от институциите, където всеки един е регистриран или е регистрирал своите постъпления, с които е оперирал.

Но аз смятам, че истината трябва да се казва и всеки един трябва да излага своите аргументи. Дори стигнахме дотам, че на пленум на БСП само преди два дни, Вие видяхте, че те бяха написали пет точки, с които ще сезират Прокуратурата.

имаше 13 отвличания, които бяха доказани с доказателствата, които събрахме, две убийства и всичко това беше във Вашия управленски мандат. Стигнахте дотам, че и това да се мъчите да ми го припишете. Както и днес за пореден път казвате, че съм бил шофьор. Нямам професионална книжка

е несериозно. Когато говорим за политика, трябва да говорим с мотивите, които сте внесли, и да отстоявате принципната си позиция дали имате достатъчно факти, за да искате този вот на недоверие. вот на недоверие. Това, което прави правителството, и оценката, която се дава и във вчерашния ден от Тимерманс – вицепрезидента на Европейската комисия, който отговаря за „Правосъдие и вътрешен ред“, той също подкрепя усилията и политиката, но не с празно говорене, а със законодателните мерки, които прави правителството, и законодателството, което приехме. Госпожа Цачева говори доста по тази тема. по тази тема. Антикорупционното законодателство. Както днес искахте да ми вземете думата, госпожо Нинова, по същия начин искахте да отнемете възможността да имаме законодателство, което да бори корупцията и да можем действително да отчитаме високи резултати (ръкопляскания от ГЕРБ) на това, което Европейският съюз и Европейската комисия искаха от нас.

ще имаме възможност да направим доста срещи – както министрите по техните ангажименти, така също и аз с моите ангажименти. Уверявам Ви, че България днес стои много по-добре, отколкото когато управлявахте Вие. Днешният вот нека да видим какви са данните. Аз знаех само за фалита на КТБ, което се случи във Вашето управление, но днес разбрах, че Вие сте били чести посетители и ползватели на КТБ (ръкопляскания от ГЕРБ) за всичко това, което се е случвало вътре. вътре. Имаше обвинения от някои представители на БСП, че ГЕРБ под една или друга форма е подкрепил инициативата на ДПС, за да можем действително да спрем разграбването – последващото, в КТБ. Ние подкрепихме „Движението за права и свободи“ не защото сме коалиционни партньори, а защото има политики, които трябва да бъдат подкрепяни, независимо от политическите ни различия. В тази посока може би, господин Добрев, друг път просто ги представяйте тези документи и на парламентарната група, за да може да се знае кой допринесе и е участвал в разграбването на КТБ, а смятам, че БСП в това отношение го доказаха и в техния управленски мандат. Това е практиката, която Вие правихте в банковия сектор, когато го фалирахте 1995 – 1996 г. Колеги от БСП, молбата ми към Вас е: подкрепяйте правителството на Борисов, защото министър-председателят Бойко Борисов с неговия екип и с тази парламентарна подкрепа… Ние можем да се гордеем с това, че в България идват канцлерът Меркел, идват всички лидери на Европейския съюз – и Туск, и Юнкер. Колеги, само да Ви кажа, че в периода 2013 – 2014 г. вратите Ви бяха затворени за Европа, за Европейския съюз. Нека да си припомним за единственото силно посещение, което беше силно отразено в медиите, това беше за открития ресторант във Виетнам. Да, няма проблем да развиваме туризма или да увеличаваме потреблението на виетнамските ресторанти но аз смятам, че днес, когато имаме политика, свързана с борбата срещу корупцията, дори и това, което се говореше за оградите… Нека да припомним, че когато направихме тези възпиращи съоръжения и когато бяха изградени, Европейската комисия повярва на надеждността на българската външна граница. Бяха отпуснати 160 млн. евро, които в момента са за надграждане на този капацитет за охраната на външната граница. Това са сензорни системи, това са камери за видеонаблюдение и това, което каза и вицепремиерът Валери Симеонов, че когато има компрометиране на възпиращото съоръжение, има веднага предприети управленски решения, които са за усилване на обходите, които се правят с жива сила от Гранична полиция. Затова нека да Ви пожелая успех във Вашето желание да искате вот на недоверие. Мога да Ви кажа, че в момента ни правите много по-мотивирани, много по-силни и сме убедени, че България днес няма алтернатива

Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на кабинета! Ще се опитам да се включа и аз в мотивирането. Поговорихме за какво ли не днес. Да отделим няколко минути за здравеопазването в Република България. Тези дни управителят на Здравната каса заяви, че тази или най-късно следващата година здравната система ще се срине в цялост, вкупом, въпреки че дадохме 407 млн. лв. повече за тази година. Има проучване и аз ще се позова на Центъра за изследване на демокрацията и на „Отворено общество“, в което хората в България твърдят, че след митниците най-изразена е корупцията в здравеопазването. Две трети от лекарите в друго проучване потвърждават, че са вземали пари извън регламентите. Освен за пари, струва ми се, днес трябва да говорим и за доверието в тази система. Сриването на доверието в системата е най-пагубният резултат от тези явления, проблеми, нагласи и изявления. Обезпокоителна е констатацията, че допълнителните плащания са по-скоро норма, отколкото изключение – 70% при ражданията, 60% за оказване на непрофесионална грижа – хранене, обличане, обслужване. Най-страшното е, че все по-рядко на тези допълнителни принудителни плащания се гледа като на корупция. Това е така наречената „малка корупция“ в здравеопазването. Причина за нея обаче е така наречената „голяма корупция“. В условията на липсваща реформа антикорупционните мерки нямат особен шанс. Нещо повече, засилването на регулацията и ликвидирането на обществения характер в Здравната каса водят до корупция и злоупотреби. Опасността решението да се търси в засилване на администрирането е голяма. И точно това се случва при това управление, на това мнозинство. Има сериозни структурни причини за корупцията, а те са следствие на взетите или непредприети управленски решения – система с висок корупционен потенциал и риск, липсата на политическа воля за реформа, недостигът на управленски и административен капацитет, съхранителната среда за корупционни практики. Още факти. Националната здравноосигурителна каса е единствен платец за здравни услуги. Практически одържавен, често се сравнява с бездънна каца, която може да поема много още допълнителни средства при същия краен резултат – дефицит и недоволство. Публичните разходи в здравеопазването са равни на частните, особено при лекарствените продукти и медицинските изделия, при повече публични разходи за тях, според ЕВРОСТАТ. Голяма част от частните кешови плащания са под масата. Нестабилната, променлива нормативна уредба и среда е приятна за корупция. Например медицинските стандарти отдавна се превърнаха в инструмент за закриване на болници и надлъгване с въздесъщата Каса. Засилването на държавната намеса и регулация, лимитирането на финансов ресурс на болни води до съответно търсене на начини за заобикаляне на правилата. Огромната задлъжнялост на лечебните заведения, решението за подпомагане на някои от тях – избрани, а други – не, е порочна практика. При всяко ново ограничение обаче или неясни правила процъфтяват нови корупционни схеми, най-невероятни, специализациите – едни от най-актуалните корупционни схеми заради зависимостта от желанието или нежеланието на ръководството на лечебното заведение – определено за база, да зачисли специализанта при очевиден недостиг на кадри. Лекарствената политика е политика с огромен корупционен заряд. Ярък пример е така нареченият „реекспорт“ – една по принцип законна дейност, деформирала се в бизнес със здравето на българския пациент понякога по отношение животозастрашаващи състояния. Без обективна работа по всеки конкретен лекарствен продукт на Комисията по цени и реимбурсиране, Комисията по оценка на здравните технологии при клиничните изпитвания, без гайтуайни, изчисления на съотношението „цена – ефективност“, със залитания по административни мерки не може да се намали корупционният натиск и винаги ще има подозрения за съществуване на протекция за това. И всичко това – на фона на липса на единна информационна система и регистри и отказ да се приеме предложението ни за конкретен срок за въвеждане на електронно здравеопазване. На заседания на комисии и в медиите министърът на финансите, председател на парламентарна група и здравен министър заявиха, че в здравната система, цитирам: „Много се краде“. Най-яркият пример обаче за кражба в сектора, е кражбата на ония 1 млрд. 300 млн. лв., предназначени за реформа. Липсата на реформа, разминаването на декларации, неясните намерения, обърканите послания и административен натиск задълбочават опасно корупционната среда и чувството за безизходица в здравеопазването. Липсата на надежда, че нещо ще се промени към по-добро, ни кара днес да подкрепим този вот на недоверие. Благодаря за вниманието.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

Господин Вицепремиер, господа министри! От днешния дебат, както и от всичко, което според мен нашите граждани знаят, не ще и дума, че корупция в

Че корупция има, вече спомена и нашият вицепремиер, който преди малко говореше, но сега изчезна, като каза, че няма нищо страшно в това – навсякъде корупция имало, какво се притесняваме от това?! От изказването на председателя на парламентарната Ви група разбрахме, че всъщност виновна за тази корупция е БСП,

И ето, там е проблемът – няма как да сме виновни ние за това, че от началото на годината всеки ден има по един застрелян. За господин Петър Христов, когото аз не познавам, но когото медиите свързват с господин Цветанов, няма как да е виновна БСП. Някой друг е виновен, не е БСП! Днешният вот не е смяна и не е опит за смяна на една крадлива шайка в елита с друга. Аз не искам Вие да станете от местата си, та някой друг крадец да седне на тях. С това започна или по-скоро завърши изказването си госпожа Нинова в началото на този ден. Аз ще гласувам и ще работя против корупцията, независимо кой я представлява. Днес Вие просто не я представлявате, Вие я управлявате! И трябва да си отидете, за да се променят правилата в държавата! Това е смисълът на днешния вот! Много хора сигурно са били корумпирани в държавата, но Вие сте тези сега, които я олицетворяват. Не връщайте назад, защото хората знаят къде е корупцията. Те я усещат. Всички изследвания и всички граждани знаят къде е. В момента Вие сте там! Българските граждани трябва да изберат новото си управление. За да се стигне до там, защото те очевидно имат нужда от нови елити, трябва да си отидете Вие! Дали това ще стане с този вот на недоверие или по-късно с Вашата оставка, бъдете сигурни, че тя ще дойде. Това няма да е първата Ви оставка, защото тя ще е третата за правителството на Борисов. Но тя, рано или късно, ще дойде, защото вече гражданите не са съгласни да ги уверявате, че това е нормалният ход на нещата, че корупция е имало и винаги ще я има, и ние ще продължим. Не, хора! В тази държава може без корупция. В тази държава може да се управлява честно и почтено, но пътят към това е оставката на правителството! Благодаря, уважаеми господин Кутев. Има ли реплики към изказването на господин Кутев? Не виждам. Заповядайте за

Когато от тази трибуна се говорят лъжи и неистини, току-що изречени от господин Кутев… Той говореше, че кражби е имало и ще има. Разбира се, там, където присъстват

трябва да припомните, че тя като заместник-министър и председател на Борда на директорите на Пловдивския панаир направи така, че пловдивският олигарх Георги Гергов да задигне български държавни и общински имоти за над 700 – 800 милиона, когато тя беше принципал в министерството.

това, което току-що направи господин Гърневски! Защото тя – истината, уважаема госпожо Председател, е прекрасно и непоклатимо нещо, но трудно се култивира. И ако искахте да се култивира тази истина, обръщам се към Вас, пак повтарям, а чрез Вас и към управляващите депутати, които са в тази зала, защо те не задават въпроси за ключовите приватизационни сделки, за СИБАНК,

искам да задам въпрос чрез Вас на премиера, защото той отсъства тук. Той отсъства от този важен за България дебат. Да го питаме: как се удвояват депозитите на държавни фирми и се печели конкурс за разпространение на винетни стикери?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми министри, уважаеми народни представители! Госпожо Председател, като поехте тежката задача да питате и не възразихте… …по Правилник как се води дебатът, аз продължавам да възразявам, но по линия на питанията искам да попитам: защо адвокатът на госпожа Нинова през 1998 г.

освен да следите за реда в залата и за това кой какво говори и по каква тема, би било добре да следите и за здравословното състояние. Тук някои колеги вдигнаха кръвно, зачервиха бузите, започнаха да се обръщат напред, назад.

(Шум, възгласи, реплики.) Колеги, моля Ви, обръщам се към всички – мисля, че достатъчно се уморихме, нека да бъдем конструктивни в дебата. Да не достигаме до лични нападки. Много Ви моля, нека да продължим конструктивно. Тук един Ваш колега веднъж си позволи да говори неистини. Дадох му една седмица да се извини, иначе отива там, където ходят лъжците! Човекът намери сили да се извини, и нищо не съм направил срещу него. Вие изрекохте оттук грандиозна лъжа, срещу която има доказателства на българския съд за най-чистата сделка, която не само не е ощетила общината,

много в личното пространство. Повече няма да дам лично обяснение на никого! Продължаваме с изказвания. Господин Велков заяви изказване. Моля, заемете местата си! Моля, заемете местата си! Успокойте се и заемете местата си! Господин Велков, заповядайте за изказване. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Господин Свиленски, имате една седмица! По същество, господин Велков. на ГКПП „Капитан Андреево“ задържани от органите на „Гранична полиция“ са двама български граждани с автомобил с дипломатически номер на Кралство Испания. При проверка на документите единият представя български дипломатически паспорт, който се оказва невалиден, впоследствие паспорт на служител на Министерството на външните работи. Показвам като господин Цветанов. (Показва документ.) При последвалата проверка на автомобила се установява, че двамата превозват контрабандно крупно количество сребърни и златни накити, повече от 35 кг., над 100 хиляди къса престижни марки цигари без акцизен бандерол и, забележете, над 550 опаковки инжекционен разтвор „хормон на растежа“ – само една от тях е 400 лв. тук в България и 400 евро в чужбина. Общата стойност на задържаните количества е около 600 хиляди лева. Независимо от това, че тяхната самоличност е установена, малко след задържането и проверката те са освободени и е заведено дело срещу неизвестен извършител. Този, който представя дипломатически паспорт, забележете, отива на работа и след два месеца си купува нов джип за около 90 хиляди евро, който го продава след две години и половина на 300 хиляди километра. Същият е осъществил 298 пътувания по 14 месеца, повечето от които с дипломатически паспорт на генералното консулство на Испания, където работи съпругата на другия задържан. Освен това, бих искал да Ви кажа, че случилото се е типичен пример на опит за прикриване на корупция в сектор „Сигурност“ и наличието на крупен контрабанден канал, в това число и на лекарствени средства. И да питам: кой има интерес подобни личности да се ползват с комфорта да бъдат закриляни на такова ниво, и да се превръщат в неизвестни? Използвам, че тук е уважаваният от мен господин Радев, да му дам всички данни от проверката, чантите, саковете, лекарствата, гривните, накитите, за да може да задейства този случай както следва. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Велков. Реплики към изказването на народния представител? Не виждам реплики. Други изказвания?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми министри! От „Движението за права и свободи“ подкрепяме вота на недоверие в контекста на условните параметри на корупцията, причини, катализатори и заобикаляща среда. Каква е първопричината? Очевидната неадекватност на управлението спрямо очакванията на избирателите. Така се стига до принципа: проба – грешка. И последицата: всяко недоволство води до отпускане на нови пари в нереформирани сектори, които не носят обществена полза освен временно спокойствие за управляващите. Основният проблем на днешното мнозинство е липсата на ясна визия за управление, липса на визия за реформи и за целта на реформите. Няма ясна представа какво да стане и на стратегия как да се достигне целта, с какви средства и инструменти. Именно ясната визия с ясна стратегия трябва да определят инструментариума. Този подход обаче цялостно отрича коалиция от типа на сегашната. Реалностите днес изискват нова формула, нов тип управление, нов тип коалиционност. Сегашната формула на управление има и друг недостатък – липсата на ясна управленска програма. Причината не е в партия ГЕРБ, дори не е и в националистите. Причината е в несъвместимостта на основните идейни принципи, върху които се гради мнозинството. ГЕРБ се стреми да бъде типична демократична партия, а националистите са сбор от стремящи се към властта популистки организации. При тази ситуация ние не просто подкрепяме вота на недоверие за корупцията, а посочваме първопричината, средата, която генерира корупция и некомпетентността на управляващите да управляват в съвременните условия. Само аритметиката в политиката вече не е решение на проблема с управлението. С този вот това правителство е малко вероятно да падне, но то е обречено да се провали и да падне заради генезиса му погрешно зададен Модус Вивенди. Движението за права и свободи ще гласува „за“ вот на недоверие поради причините, които пораждат крайно негативните последици, само една от които е корупцията. Време е за диалог по визии и програми за управление по отделните секторни политики. Време е за решителни действия за премахване на хранителната среда за корупцията.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 Необходима е нова визия за развитие на страната, дълбоки реформи и институционални промени на база програма за ускорено развитие. Програмата за ускорено развитие изисква непопулярни мерки, но такива мерки не могат да бъдат отъждествени от популисти и националисти. Борбата срещу корупцията е основен приоритет и в рамките на европейската политика за свобода, сигурност и справедливост. Призоваваме към отговорност, обективност и прагматизъм. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС.)

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми господин Вицепремиер, госпожи и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Няколко часа следва дебат. Това не беше вот на недоверие и мотиви, и обсъждане, това беше дебат за начина на водене на днешното заседание, няколко часа и нищо не ни изненада. Този вот ще е безуспешен и Вие чудесно знаете това. Този вот е загуба на парламентарно време и Вие чудесно знаете това. Този вот е демонстрация не само на математическа, но и на политическа безпомощност – безпомощност на БСП, на която нито магия, нито магьосници помагат, и Вие чудесно знаете това. Мотивите Ви – странна и комична компилация между социологически проучвания, вестникарски изрезки и някакви смехотворни кьорфишеци. Много говорихме и за социология. А Вие чели ли сте социологията и обърнахте ли внимание на казаното от господин Цветанов, защото той Ви я показа нагледно

Извадихте някакви несъотносими към действителността мотиви, някакви части от някакви доклади, които си тълкувате по някакъв странен начин. И всъщност най-накрая това, което ме изненада от днешните днешните загубени няколко часа, беше темата, която сте избрали, уважаеми колеги от БСП – темата „Корупция“. Въпреки, че в БСП сте специалисти по материята, защото още в

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, много Ви моля, когато някой излезе тук, на тази трибуна, напомняйте му какво обсъждаме в момента. Не обсъждаме кой е по-корумпиран

Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря Ви, господин Ерменков. Точно заради това, защото не сте сложили времеви отрязък на темата, затова колегите се връщат и по-напред във времето. Заповядайте, господин Веселинов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми членове на Министерския съвет, уважаеми колеги! Няколко неща могат да са причина за внасянето на един вот на недоверие освен основната, разбира се, падането на правителството, която е непостижима към днешна дата. Първо, този вот с нещо да помогне в борбата с корупцията. Второ, вотът да е заявка, че съществува алтернатива, различна от управлението. Трето, вотът да е опит на опозицията да покаже ново лице и нова риторика. По наше мнение, настоящият дебат е пълен провал на вносителите и по трите пункта. Не знам дали правителството, създадено след изборите преди няколко месеца, е най-доброто, но определено в България не е случена опозиция с БСП и ДПС, поне гледайки мотивите и гледайки дебата. Ще помогне ли с нещо този вот в борбата с корупцията? Вярно, това е демокрацията, затова е опозицията – да сочи недъзите на едно управление, и в това няма нищо лошо. Но вотът на недоверие за корупция от самия народ беше получен именно от представителите на тази днешна опозиция и затова вече повече от десет години БСП е извън властта. С едно печално изключение, вярно, правителството на Орешарски, когато впрочем корупционният индекс скочи. Това също трябва да се отчете. Понеже се замерваме със статистики,

– в онзи мандат БСП легитимира феодално-политическия модел на ДПС, изразяващ се във формулата „пари-власт, пари-прим“. Модел, който поради своята ефикасност, се оказа желан от много български партии и изборите се превърнаха в една надпревара за купен и технологичен вот. надпревара, в която БСП участва с ентусиазъм и днес. Този вот показва ли нови факти за някакви корупционни схеми? Не видях такива. Вот, мотивиран от жълтите страници на вестниците. Обещаха се някакви конкретни примери за корупция, така и не ги чухме. искате да забравим миналото на БСП като генератор на корупция. Не можем! Не виждаме и сигнали за поправяне. Нежеланието Ви да се преразгледа давността за престъпления, свързани с приватизация, е само един щрих. Нежеланието Ви да се разграничите от Ваши купувачи на гласове е друг. Затова „Обединени патриоти“ не можем да подкрепим този вот, защото Вие нямате моралното право да се правите на ментори по тази тема. БСП и ДПС да се борят с корупция е все едно масов убиец да брани човешките права, да основе дружество за защита на човешките права. Вотът, акция на опозиционност и заявка за нова алтернатива ли е? Може би трябва да започнем с нещо, което се каза от колегите от ГЕРБ? – За първи път имаме стабилен икономически растеж, но по-важното е, че за първи път в населението има оптимизъм за следващата година. Този оптимизъм беше отразен от почти всички социологически агенции, които мерят този показател. Това не е нормално да се фокусира цялата кампания на опозицията в нещо, което трябва да очерни, да злепостави управлението. Ние и гражданите лесно можем да разберем каква алтернатива ни готви БСП, поради трайния й политически курс. Още от първите дни в това Народно събрание бяхме припознати като един от основните противници на БСП и мотивът е ясен – нали трябваше да се разчисти пътят към обичайното коалиране с ДПС и обичайното стратегическо взаимодействие, което ще видим и днес. Ама това антикорупционно ли е? – Напротив, най-мощната антикорупционна мярка след 2014 г. е, че държим ДПС извън властта. Категорично! С всичките му обръчи от фирми и комисионни, и т.н. Така че ние няма да подкрепим този вот, защото не искаме такава алтернатива – алтернатива на грабежа и разрухата, каквато Вие сте специалисти, в коалиция с ДПС, да ни поднесете. Трето, опит на опит на опозицията е да покаже някакво лице. Ново лице ли е? За първи път в този мандат имаме подобен антагонизъм. Поне аз не помня такова Народно събрание, което не е имало 100 дни толерантност, където скандалите доминират. Но не това е най-лошото. През последните месеци БСП предприе тактиката на изгорената земя – охулва и руши авторитета на държавата и на институциите. Изрази като „всичко се разпада“, „държава няма“, „умираме“ и така нататък за първи път доминират в изявите на най-голямата опозиционна сила. Безотговорно поведение, без съмнение. Лесно се руши доверие, лесно се генерира отчаяние, но последиците дълго ще се плащат от цялото общество. Днешният вот е част от този сценарий. Той няма за цел да подобри нещо, а да засили негативизма на българите към всичко и всички. Тоест за вътрешно-партийна употреба – да покаже как едни хора са активни и да натрият носа на вътрешнопартийната опозиция. Затова „Обединени патриоти“ не можем да подкрепим този вот и оставайки критични, изискващи и коригиращи управлението, ще подкрепим правителството на България. (Ръкопляскания от „Обединени

отпреди изказването заявихте, че този вот не бил ограничен във времето. Не, госпожо Председател, този вот е срещу това правителство на господин Борисов… ПРЕДСЕДАТЕЛ Срещу това правителство на господин Борисов. Да, лицата и фирмите са сигурно от предишните правителства, но той е срещу това правителство. (Шум и реплики в ГЕРБ.) Моля, когато колегите от управляващото мнозинство връщат лентата назад,

Заповядайте по начина на водене. господа и госпожи министри, уважаеми колеги! Госпожо Председател, да, Правилникът не позволява по процедурния въпрос – по начина на водене, времето да се прибавя към тези, които са взели думата, за разлика от другите процедурни въпроси. Така е към момента в действащия Правилник. Но тъй като този дебат колегите превърнаха в процедури, процедури, процедури по начина на водене, на практика правят по същество изказване. Госпожо Председател, мисля, че няма никаква пречка,

Председател. На днешното заседание станахме свидетели на нарушаване на Правилника на Народното събрание от двама народни представители, които не бяха санкционирани своевременно от

трябва ли да има двоен аршин за налагане на санкции?! Че единият бил, видите ли, председател на парламентарна група и на партия и затова няма да го наказваме, другият бил 30 години депутат и затова няма да го наказваме. Ако няма да ги наказвате, тогава отменете и моето наказание,

Господин Жаблянов, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри! Днешният вот на недоверие несъмнено показа един факт – това е политическата отговорност на правителството към процесите на корупция, които се разгръщат в българското общество и българската държава на всички нива. Правителството няма как да се измъкне от тази отговорност, защото то насърчава тези процеси. Дали е замесено пряко в тях, или не – насърчава ги с некадърното законодателство, насърчава ги с всички форми на разхищение на обществени и на европейски средства. Затова искам да

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаеми господин Жаблянов, аз не разбрах от Вашето изказване и затова Ви правя реплика, да бъдете по-конкретен. Девет години Политическа партия ГЕРБ управлява страната, девет години

защото, както мнозина колеги изтъкнаха в изказванията, тя засяга по някакъв начин целия процес на управление на нашата държава. И когато трябва едно правителство, което в момента управлява, да приеме тази задача за борба с корупцията като своя непосредствена цел, не заради друго, а заради това, че през това негативно явление изтича огромен обществен и европейски ресурс, че през изминалите години са похарчени огромни пари и резултатите от тях са съмнителни, че общественото строителство, което ние наблюдаваме, е очевидно по-нискокачествено от това в съседните държави, от това, че средствата, които се изразходват по оперативните програми, не достигат до българските предприятия. Заради всичко това всяко българско правителство, включително настоящото правителство на господин Борисов, трябва да предприеме необходимите действия. Приетият Закон за борба с корупцията очевидно е недостатъчен. Тогава какво е необходимо? Необходим е преглед на цялото законодателство. Ние само преди няколко, даже ще кажа месец и половина, приехме Закона за концесиите. Там широко отворихме вратата за това нещо – широко я отворихме с механизма за контрол, с на практика неограничените възможности на концесионерите да правят каквото пожелаят в областите, в които получават концесиите. Неслучайно огромна част от нашите граждани са на улицата с основателни съмнения за строителство в защитените зони, в парковете, злоупотребите със законодателството. въпрос. Става въпрос, че частните интереси, които имат апетит към обществените средства, няма как да бъдат спрени. Алчността в българското общество се превърна в една нарастваща величина. И тогава, това е ролята на общественото управление, на правителството, на държавната власт – да сложи бариера пред това. Тук се проваля правителството, то я насърчава с действията си, с бездействията си, с мълчанието си, с демонстрираната безпомощност, с това, че органите, които трябва да се борят с корупцията не усещат подкрепата на политическата власт. В това се състои и политическата отговорност на правителството.

Господин Томислав Дончев – вицепремиер, заповядайте за изказване.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: Бих могъл да започна краткото си изказване с един методологически коментар. Понеже аз, освен да говоря, обичам да чета – изчетох всичко внимателно, включително мотивите на вота. Там има споменати много твърдения, много числа и всеки, който е учил логика, математика, други науки, съвсем с основание би могъл да има претенции, примерно базиране на не пълна индукция или на непредставителни изследвания, но няма да започна така. Има редица чисто фактически или фактологически пропуски, и то, изразявам се меко. Примерно, споменато е, че последните месеци са разходени 10 милиарда – не знам откъде сте взели тази справка, ако е от Регистъра за обществени поръчки, добре е да знаете, че там освен разходите, които прави държавата, има и други разходи, които не се правят от държавата, правят се от така наречените „секторни възложители“,

Примерно с претенцията, че това е масова практика, е записано – по отношение на пътното строителство, след това се предоговарят параметрите в договора, обикновено с анекси, чрез които се завишава сумата. Вярно ли е това, колеги? Вярно е, ако го отнесем за един период – 10 години назад. Към момента просто не е вярно и мога да го докажа с числа. За периода от месец април миналата година досега са проведени 17 хиляди обществени поръчки. Така поне пише в регистъра на Агенцията за обществени поръчки. Знаете ли какъв е броят на регистрираните там анекси? Броят на регистрираните анекси изобщо е 288. Изобщо, изобщо! От тях 107 са за увеличаване на стойността, горе-долу толкова са и за намаляване на стойността. В този смисъл анексите за увеличаване на стойността на договорите са 0,63% от всички договори, но няма и с това да започна. Няма да виня и Вас в корупция. Сигурно някой би намерил аргументи за това, но няма да започна така. Няма да правя и детайлен анализ на какви са правилните стъпки за борба с корупцията. Госпожа Цачева беше изключително детайлна, изключително пунктуална, освен това пред народни представители, които са гласували, или пък не са – няма значение, голяма част от антикорупционното законодателство подобно обяснение е безсмислено. Няма да питам как има голяма корупция в приходната част – данъци, акцизи, при условие че приходите от данъчни и от неданъчни постъпления растат и ръстът е по-голям и от ръста на брутния вътрешен продукт, и от ръста на потреблението, дори и в случаите, където имаме завишаване на ставките, ръстът е по-голям от това, но и с това няма да започна. Всеки подобен старт на разговора би означавало, че аз омаловажавам проблема с корупцията, а не бих искал да го направя, защото сега е проблем. Първо, нея я има, освен това тя е проблем. Тя е проблем, не само защото яде обществен ресурс. Това, ще Ви изненадам, дори не е най-големият проблем, той е огромен. По-големият проблем е, че корупцията руши устоите на държавата и също така в една пазарна икономика, когато има корупция, изчезва смисълът от честно състезание. На пазара трябва да се състезават компаниите – всяка да се опитва да бъде по-добра, да предложи по-добро качество, по-добра цена. Ако някой си купи първенството, какъв смисъл има от пазарна икономика? Затова искам да започна по друг начин. Първо, вот срещу правителството за недоверие, за борба с корупцията има един структурен проблем, абсолютно структурен. Ангажимент ли е на правителството да се бори с корупцията? Безспорно! Безспорно, с целия си апарат – одитори, инспекторати, служби, Министерство на вътрешните работи. Уважаеми дами и господа народни представители, финалът, последната стъпка на борбата с корупцията е прокурор и съд. Разговорът за борбата с корупцията не може да започне и не може да приключи с правителството. В този смисъл, ако искаме да имаме ефективна борба с корупцията, трябва да продължи усъвършенстването и на нормативната база, давайки в ръцете и на правителство, и на прокуратура, и на съд, инструменти за ефективна борба с корупцията. Да, корупцията не е лека настинка. Някой беше направил аналогия със заболяване. Тя е наистина тежко заболяване и няма как да се лекува с витамини. Съвсем друг е въпросът какъв е генезисът на корупцията, защото анализаторите имат различни виждания по въпроса. Според едни от тях корените на корупцията били преди 150 години, преди 10 или преди 15 години – има различни виждания по въпроса. Но понеже нямам политически опит преди 150, преди 10 или преди 15 години, ще се въздържа от коментар. Ако някой от Вас има какво да сподели по въпроса, с удоволствие ще го чуя. Най-основното обаче е, че борбата с корупцията изисква и други политически фундаменти. Тук основното, това, което е най-важно, на първо място, е следването на еднакви стандарти. Това европейско клише, което звучи много скучно, в момента, в който се опиташ да го приложиш, разбираш, че не е толкова лесно. Това означава да говориш това, което мислиш, да правиш това, което говориш, да мериш с един и същи аршин, без значение къде се намираш – в управление, или в опозиция, да си еднакво суров и към свои, и към чужди, когато сгрешат. Това се опитваме да правим ние. Второ, забелязвам, че по повод борбата с корупцията има систематизирана атака срещу нормативни актове и институции. Уважаеми колеги, няма по-ефективен инструмент за борба с корупцията от законите и от институциите. Проблемът ни обичайно не е в закона, проблемът е в неспазването на закона. В крайна сметка огромна част от законодателството ни – и Законът за концесиите, и Законът за обществените поръчки, в огромната си част транспонират европейско законодателство. Нека да фокусираме усилията законите да се спазват, институциите да работят. Да, удряйте политическите представители – Ваше изконно право, даже задължение. Само да не стигаме до ситуация – в опит да бъде ударен капитанът, да потопим лодката, защото са различни неща. Никога няма да спечелим войната с корупцията, ако обществото не ни е съюзник. Да, борба с корупцията без институции не става,

И последно – мислех да приключа с една препоръка. В стремежа си за ярка опозиционност да се пазите да бъдете модератор на хейта или на силите на мрака. Само че има опасност да бъде разбран по крив начин. Това, между другото, е интересна препоръка, така опозицията би могла да спечели по-голяма вокалност, но би загубила шанса да управлява, но това е съвсем друга тема и затова няма да Ви го казвам. Искам да приключа по друг начин. Слушах внимателно дебата, внимателно слушах всяка дума и съм убеден, че каквито и коментари да има, в тази зала са събрани хора, които не само са добри оратори, хора, които не само са добри анализатори, убеден съм, че тук са събрани хора, които са добри организатори, и съм абсолютно убеден, че ако има пълна мобилизация, като казвам пълна мобилизация, имам предвид две неща: първо, на 360 градуса всички, които са тук, за борба с корупцията

Уважаемият господин Дончев ме провокира с призива „ако има някой да каже още нещо за причините“, той говореше за генезиса на корупцията. И друг път съм говорил в тази зала какво считам аз по въпроса и въпросът тук не е генезисът, не е в една или друга партия. Ние в момента тук изпълняваме въжделенията, желанията и стратегическия замисъл на едни господари, които искат ние да се бием, да воюваме помежду си, да се обвиняваме, да се дъвчем, да си си посипваме главите с пепел заради това, че сме един корумпиран народ, че в България много се краде, че това е, ако щете, народопсихология и затова ние, българите, сме си виновни за лошия хал, в който се намираме, виновни самите ние. А това не е така. Някога, когато бях съдия, осъдих един социалистически гражданин на година и половина затвор и той ги лежа, че е отклонил към вилата си два камиона с тухли и един камион пясък. И след това го бях качил на стоп на гара „Граф Игнатиево“, помня си точно момента, не го познах, но той беше благодарен, защото бил виновен! Представете си съзнание, народно съзнание, народопсихология! Да, както беше казал поетът – станал човек в затвора, а сега виждаме за какво става дума. И всичкото това в продължение, в резултат на едни 30 години! Как можаха едни 30 години да променят народопсихологията, да ни доведат дотам, че да се обвиняваме едни други колко сме крадливи и че сме едва ли не първенци по статистиките или по западните медии от рода на „Гардиън“. И неслучайно Волен Сидеров тук скоро говореше за мазохизма в това всичко. И днес в залата в този дебат имаше голяма степен и голяма доза мазохизъм – да се блъскаме пак, да се обвиняваме колко сме лоши. Не мисля, че ние сме по-лоши отколкото други съответни, малко по-далечни или много далечни народи. И винаги съм казвал: проблемът с корупцията и нейният генезис, господин Дончев, се състои и се корени най вече в модела, който не беше натресен, този модел, който е колониален модел, който модел включва три основни главни направления: първо, в политически аспект и смисъл; второ, в икономически моделът, който ние следваме и изпълняваме; и, трето, в духовен смисъл. Една политическа класа, която в голямата си степен е монтирана, тя е провокирана, тя е назначена и следва чужди интереси и на част от нея се дава, за да бъде на пиедестал, да бъде на ниво, тя е била непрекъснато презентирана от послушни и продадени също в полза на господарите медии, които миг по миг, час по час налагат определени удобни лица във всички сфери на живота. Втората част – икономически модел, за който днес се говореше, и който наистина предполага корупция, либералният модел, който е извел печалбата на всяка цена, по всевъзможен начин, който е неглижирал социалната държава и който е издигнал, въвел и формулирал, и ние въвеждаме по директиви и едни закони, които сами по себе си, миг по миг, час по час, година по година генерират корупция. И третата част на този модел – духовният модел, ценностите, липсата на християнски ценности, защото до този момент, когато се говори за корупция, аз не съм чул нито един всезнаещ анализатор, политически психолог, всичколог, включително и политик, да счита че духовният модел, моделът на ценности, който е също либерален и в който сме вкарани, сам по себе си също генерира корупция. Защото няма вероучение, което да направи хората честни, което да напомня на хората, на децата от малки, че „не кради!“ една от десетте Божи заповеди, и за всеки в българското общество няма прегради, няма мяра, няма граници. Затова либералният модел е създал и взел постулата, правилото за всевъзможната печалба, която е висша цел, това е ценност, а не честността, не моралът, не този принцип. И аз бих бил по-обстоятелствен във всяка една от насоките, много дълго бих Ви говорил, но виждам, че всеки от Вас иска най-после този дебат да свърши, а и аз искам да свърши, за да престане това самобичуване… тези самообвинения тук, ние, българските депутати, които излизаме от българския народ, който е докаран до състоянието и до положението да се самоизбива, да се самообвинява и всеки момент да хвърля вината, да се хвърля омраза, да се хвърля завист към успелите и да се приравняват несправедливо успелите и справедливо успелите – и това са все неща, за които никой не говори. Някои от нещата чух в тази зала днес, но мисля, че трябва да направим опит да ги систематизираме. И така, за мен това са посоките, това не са единствените, в които трябва да търсим генезиса на корупцията, причините за корупцията. хайде да престанем да си правим харакирита, от това да черпим аргументи за това кой да управлява, един или друг. Всички ние сме жертва, ние не сме субект, ние сме предмет на управление, нещата са много по-дълбоки, те са въпрос на геостратегия, те са въпрос на стратегически дадености в света, те са въпрос на гигантската битка между доктрини, които в момента са доктрината на либерализма и на консерватизма. В тази битка понятията „ляво“ и „дясно“ са силно размити, не важат, имат друго звучене, имат друг смисъл. И аз ще Ви кажа, в много отношения и много често БСП играе ролята и защитава консервативни принципи, а уж консервативни партии и движения защитават либерални възгледи и принципи. И в това е конфликтът и противоречието на новото време. Надеждата е в недоубитите консервативни елити в света да се вземат в ръце и да поставят, да върнат нещата на истинската им основа, на основата на патриотизма, национализма, на пазарната социална икономика, да върнат нещата към християнския морал, възгледи и ценности. Този дебат след няколко дни ще бъде дебатът във връзка с така наречената „Истанбулска конвенция“ и там въпросът ще бъде също въпрос на идеология, който е основният въпрос, въпрос на ценности и тук ще стане едно голямо разделение, една голяма проява от страна на всички нас за принадлежност към едната или другата теза. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

не мога да повярвам, че чувам от устата на народен представител, който е бил в 36-тото, 37-то, 40-тото и сега 44-тото Народно събрание, че хората и техните ценности са виновни за корупцията! Те само страдат от тази корупция, защото, ако Вие всички тук не знаете какво е корупция, нека да Ви обясня. Това са действия на безскрупулни хора, които са превърнали политиката в бизнес и това е всъщност коренът на тяхната бедност. И след този дебат, не знам дали Вие ще кажете чий продукт сте, защото обяснихте, че сте предмет и продукт и чии интереси всъщност защитавате, но след този дебат давате основание на всички Вас, освен „Воля“,

Колеги, закривам разискванията по внесения вот на недоверие. Тъй като по правилник по чл. 110, ал. 3 гласуването на Проекта за решение трябва да е не по-рано от 24 часа от приключване на разискванията, гласуването ще се проведе в четвъртък, 25 януари, от 9,00 ч., като първа точка от дневния ред. Следващо редовно пленарно заседание – 24 януари, утре, от 9,00 ч. Закривам заседанието.